bit će u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta govoriti poštovani zastupnik Davor Dretar. Izvolite.

Sada prelazimo na prvu točku, evo kratko ovako kako ja sada vidim, javilo se 5 klubova i 12 pojedinačnih uz uvodno izlaganje državnog tajnika, znači to je po meni nekakva 3 do 4 sata. Znači rasprava oko, oko druge točke dnevnog reda počela bi u 15 sati, 15 sati, molim vas da to kažete i kolegama, pa nadam se da ćemo uspjeti u tom roku završiti s raspravama. Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, drugo čitanje, P.Z.E. br. 539. Predlagatelj je Vlada na temelju čl. 85. Ustava i čl. 172. u vezi s čl. 190. Poslovnika HS. Prigodom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

pred nama je Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama istog u sklopu drugog čitanja. Zakon je inicijalno donijet u prosincu 2017.g. s ciljem kako bi se poslovni odnosi kupaca i dobavljača kroz pisane ugovore uskladili sa zahtjevima koje je postavio zakon, a njegova puna primjena otpočela je u travnju 2018.g.. U međuvremenu je EU donijela Direktivu br. 633 iz 2019.g. o nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima. Pristupom minimalnog usklađivanja s odredbama direktive državama članicama je omogućeno donošenje ili zadržavanje nacionalnih pravila koja nadilaze nepoštene trgovačke prakse navedene u direktivi. Radi usklađivanja zakona s direktivom kako u postupcima, tako i terminološki, 2021. su donesene prve izmjene i dopune zakona koji je stupio na snagu 1. rujna 2021.g., a tim izmjenama je osigurano ispunjavanje zadaće usklađivanja s europskim pravnim okvirom, uređivanje poslovnog ponašanja, suzbijanje nepoštenih trgovačkih praksi uz proširenje broja nepoštenih praksi. Trenutno brojimo u sklopu prijedloga ovog zakona 39 nepoštenih praksi. Ovim Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom se pravila i sustav mjera za utvrđivanje značajne pregovaračke snage kupca prema dobavljaču izražavaju u eurima, te mijenjaju na način da je dobavljač u pravilu prihodovna slabija ugovorna strana osim ako kupac ne dokaže suprotno, dakle takvi odnosi se na neki način u dijelu općenito u RH propisuju propisuju i Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja vezano za poslovanje s hranom. Ovaj zakon je na neki način taj koji propisuje sve norme vezano uz poslovanje s hranom. Pojedine odredbe se usklađuju prema preporukama Europske komisije donesenim nakon ocijene usklađenosti tijekom postupka preuzimanja odredbi Direktive 633 iz 2019.g. o nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima. Slijedom promjene tržišnih uvjeta na svjetskoj i europskoj razini brišu se odredbe o minimalnoj marži proizvodno i tržišno osjetljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, kao i ograničenja krajnje prodajne cijene i ograničenja o akcijskim prodajima tih proizvoda s obzirom da u recentnim ekonomskim kretanjima te odredbe nisu, te odredbe nisu opravdane, niti svrsishodne, ali se zadržava zaštita proizvodno i tržišno osjetljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, pokvarljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u promidžbenoj prodaji. Nadalje, uređuje se izričaj u vezi sa zabranom naplaćivanja naknada za stavljanje proizvoda na tržište prema kupcu ili trećoj strani, te za čuvanje i manipulaciju nakon isporuke poljoprivrednog i prehrambenog proizvoda, a uređuju se izuzeća pod kojima se poljoprivredni i prehrambeni proizvodi mogu prodavati po cijeni nižoj od nabavne cijene odnosno proizvodne, proizvodi robne marke kupca po cijeni nižoj od cijene proizvodnje. Nije prihvaćen prijedlog saborskog Odbora za poljoprivredu vezano za omogućavanje zaštite nacionalnog i tržišnog, tržišnih viškova iz država članica na način da se u zakon unese odredba prema kojoj krajnja prodajna cijena ne može biti niža od proizvodne cijene jer je takva odredba u suprotnosti s temeljnim načelima slobode tržišta i trženja, te je stota protivna EU pravilima i čl. 101. Ugovora o funkcioniranju EU. Naime, na uključivanje ovakvih mehanizama u dosadašnjim primjerima Revizorski sud se, EU, Revizorski sud negativno očitovao. Stoga je za očekivati da bi stav komisije bio jednako negativan na takvu odredbu u ovom zakonu. kasnije ću obrazložiti odnosno predočiti što je Odbor za poljoprivredu HS kao zaključak donio vezano za raspravu koja je provedena u sklopu prijedloga dakle dakle ovog zakona. nije realno odrediti administrativan način za utvrđivanje proizvodnih cijena koji pokrivaju proizvodne troškove jer je proizvodna cijena različita od proizvođača do proizvođača s obzirom da troškovi i produktivnost svakog proizvođača nisu jednaki. U nepovoljan položaj bi se stavili oni proizvođači koji pod višim inputima i krajnjoj prodajnoj cijeni dakle proizvode u odnosu na one koji imaju određene rabate u svojoj proizvodnji odnosno raspolažu takvim obujmom proizvodnje da onda mogu biti konkurentniji na tržištu. Naglašavamo da se administrativnim utvrđivanjem proizvodne cijene kao razine minimalne prodajne cijene ispod koje se ne može vršiti prodaja određenih proizvoda najizravnije narušavaju temeljna načela i slobode tržišnog natjecanja jer se proizvođačima koji mogu proizvoditi konkurentno i jeftinije od propisane proizvode cijene oduzima pravo na tržišnu utakmicu. Tada oni svoju prednost i konkurentnost ne mogu iskoristiti. Nadalje, razmotrena je potreba dodatnog kadrovskog kapacitiranja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja u postocima koji se odnose na suzbijanje nepoštenih trgovačkih praksi kako bi se povećala učinkovitost rada i brzina sankcioniranja nepoštenih praksi, ali je ocijenjeno kako je za učinkovit rad agencije u ovom trenutku dostatan okviran predviđen broj radnika koji se bavi nepoštenim trgovačkim praksama budući da u ustrojbenoj jedinici agencije koja se bavi nepoštenim trgovačkim praksama još nije postignuto puno zapošljavanje odnosno popunjavanje svih predviđenih mjesta, Ministarstvo poljoprivrede je nedavno odobrilo zapošljavanje u agenciji vezano za upravo ove poslove i kontrole vezano za dva nova radna mjesta. Osim navedenog pojedine izmjene i obuhvaćaju usklađivanje pravnog izričaja, nomotehničko uređenje teksta, izražavanje kazni u europskoj vrijednosti, povećanje javnosti rada te administrativno rasterećenje o provedbi propisa. I čitat ću sada detaljno što zakon uređuje pošto je on od 2017. uveden i sa pozornošću se prati kako od dobavljača tako od kupaca sa naglaskom na proizvođače koji su stavljeni u položaj da imaju manju pregovaračku moć u odnosu na kupca. Dakle, Konačnim prijedlogom izmjena Zakona o zabrani nepoštenih, izmjena i dopuna Zakona nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom uređuju se pravila i sustav mjera za utvrđivanje ove značajne pregovaračke snage kupca prema dobavljaču pri čemu je dobavljač u pravilu prihodovno slabija ugovorna strana osim ako kupac ne dokaže suprotno i time se pozicija malih, srednjih i velikih proizvođača prema trgovin… trgovcima ne mijenjaju. Konačnim prijedlogom izmjena Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nepoštenim trgovačkim praksama u lancu opskrbe hranom po pitanju trgovanja poljoprivrednim prehrambenih proizvodima nepoštenom trgovačkom praksom smatraju se one trgovačke prakse koje kao ugovorne odredbe ili poslovne prakse dobavljaču jednostavno nametne kupac u vezi s prodajom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koristeći svoju značaju pregovaračku snagu u odnosu na dobavljača, a koje su suprotne načelima savjesnosti i poštenja, načelu ravnopravnosti ugovornih strana, načelu jednake vrijednosti činidbi i dobroj poslovnoj praksi u proizvodnji ili trgovini poljoprivrednim i prehrambenih proizvodima odnosno prakse koje nisu u skladu s odredbama ovog zakona. Nadalje, Konačnim prijedlogom izmjena Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nepoštenoj trgovačkoj praksi osigurava se daljnja prilagodba hrvatskog zakonodavstva uvođenjem eura kao službene valute u RH kao i dodatno usklađivanje sa direktivom EU tako da se brišu odredbe o krajnjoj prodajnoj cijeni, marža na razini 1,1% odnosno ograničenje u akcijskim prodajama od 34% jer su prestale vrijediti tržišne okolnosti zbog kojih su te odredbe s ograničenim trajanjem bile uvedene u zakon, a naravno da tu povlačim i paralelu sa onime što je donijela hrvatska Vlada, sa onim setom mjera kako bi se zaštitila, zaštitio potrošač u ovom lancu i stoga ove odredbe u Konačnom prijedlogu Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom smatramo da više nisu relevantne. Pojedine izmjene Zakona o izmjenama i dopuna Zakona o nepoštenim trgovačkim praksama obuhvaćaju usklađivanje pravnog izričaja, nomotehničko uređenje teksta, upućivanje na javni karakter Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja te administrativno rasterećenje u provedbi propisa, a iako te promjene nisu velike one su neophodne posebice javnost pojedinih postupanja agencije usklađivanja iznosa kazne iskazanim u eurima. Dakako da i ovdje u našim komunikacijama sa dakle dionicima u donošenju zakona, ali i na saborskom Odboru za poljoprivredu bilo je puno osvrta vezano za rad agencije, transparentnost i vezano za usklađivanje ovih ali i detaljno Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na Odboru za poljoprivredu Hrvatskog sabora izvijestila o svim dosada provedenim postupcima odnosno načinu na koji se sankcioniraju pojedine nepravilnosti ili kršenjem zakona vezano za nepoštene trgovačke prakse. Konačnim prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o nepoštenoj trgovačkoj praksi se ne mijenjanju odredbe vezano uz akcijske cijene odnosno zakon ne uređuje ovu problematiku u suprotnosti s pozitivnim propisima kao što je Zakon o trgovini i Zakon o zaštiti potrošača. se ne mijenjaju odredbe vezane uz rokove plaćanja niti odredbe vezane uz otkupne cijene osim uređivanja pojedinih detalja oko izričaja vezanih uz otkupni blok kao također jedno sredstvo plaćanja, Razmotrena je primjedba i preporuka već navedenog Odbora za poljoprivredu da se u dobroj vjeri u okviru dogovora između kupca i dobavljača uspostavi neformalna komunikacija i razmjena podataka o izvozu robe u redovnoj akcijskoj prodaji, međutim ta se preporuka nije prihvatila jer neformalnu komunikaciju se ne može normativno propisati, a propisivanje obvezne dostave podataka povećalo bi administriranje i potrebe dodatnog zapošljavanja. Sve ovo podsjećam iskomunicirano je u dogovoru sa predstavnicima iz komorskog sustava sa Hrvatskom poljoprivrednom komorom, sa Hrvatskom gospodarskom komorom i svim dionicima relevantnim u ovom procesu donošenja zakona. Također Odbor za poljoprivredu je prije prvog čitanja predložio da se razmotri mogućnost zaštite nacionalnog tržišta od tržišnih viškova i drugih država članica, na način da se u zakon unesen odredba prema kojoj krajnja prodajna cijena ne može bit niža od proizvodne cijene. Takav prijedlog Odbora za poljoprivredu je razmotrio u Ministarstvu poljoprivrede kao predlagatelja u ime Vlade RH ovog zakona, međutim podsjećam da takva zaštita tržišta bi bila u suprotnosti s temeljnim načelima slobode tržišta i slobodnog formiranja cijena, a prema tome takvi mehanizmi su u suprotnosti s EU pravilima. U dostupnim dosadašnjim primjerima pojedinim državama članicama koje su slične odredbe na određene načine uključile ovakve ili slične mehanizme, revizorski sud se negativno očitovao. Osim toga, nije realno očekivati pravičnost ako se odredi primjena proizvodne cijene izračunate na administrativan način metodom pokrivenosti samo proizvodnih troškova. Vezano uz zahtjev HGK, dakle sektora poljoprivrede koji su, koje je predložilo u više navrata da se izmjeni zakonska odredba prema kojoj bi proizvode koji nisu prodani u vrijeme trajanja akcijske prodaje, kupac morao platiti dobavljaču po redovitoj cijeni. Također smo isti prijedlog razmotrili u ministarstvu, raspravili sa i trgovcima s jedne strane i s dobavljačima, međutim on zahtjeva i uvjetuje povećanje administrativnih postupaka kod kupaca koji se multicipliraju s povećanjem broja roba odnosno artikala koji se prodaje na akcijskim prodajama odnosno uvjetuje potrebu povećanog zapošljavanja osoba koje bi se bavilo inventuriranjem roba koje po akcijskim cijenama nisu prodane. Iz tih razloga prijedlog HGK u takvom obliku nije prihvaćen, međutim zakonska odredba je izmijenjena i njome je omogućeno da dobavljač od kupca zahtjeva provođenje promidžbe odnosno akcijske prodaje i određuje količinu proizvoda koji može isporučiti radi prodaje po akcijskoj cijeni, a trajanje promidžbe odnosno akcijske prodaje određuje kupac u dogovoru s dobavljačem. Na taj način dobavljač na najbolji način može kontrolirati isporuku roba u količinama dogovorenim po akcijskim uvjetima te utjecati da se tijekom trajanja promidžbe ne gomilaju zalihe tih proizvoda koje ostaju neprodane, a koje bi tijekom daljnje njihove prodaje po redovnim cijenama, kupcu omogućavale ostvarivanje nepripadajuće zarade. Vezano za sastanak i sjednicu Odbora za poljoprivredu HS-a iznosim također nekoliko primjedbi odnosno komentara. predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore upozorili su na praksu kojom neke tvrtke na hrvatskom tržištu formiraju otkupne cijene primarnih poljoprivrednih proizvoda koje su za 50 do 60% niže od europskog prosjeka. Zbog ovih i drugih poremećaja potrebno je kako je Hrvatska poljoprivredna komora navela, osnivanje kriznog fonda kojim bi se moglo žurno reagirati na tržišne poremećaje ali i elementarne nepogode. Ukazano je i na prakse drugih članica EU koje putem specijaliziranih agencija prate cijene u cijelom lancu opskrbe hranom, od proizvođača do trgovca je naglašeno kako bi zakonski trebalo regulirati tržište poljoprivrednih prehrambenih proizvoda jer bi se zakonskim reguliranjem opterećenost dionika u lancu opskrbe hranom pravilno rasporedila na sve dionike, a čime bi se dodatno zaštitili i primarni poljoprivredni proizvođači koji su najviše izloženi nepoštenim trgovačkim praksama. Nadalje, upozoreno je na prisutnost proizvoda koji se na hrvatskom tržištu prodaju po cijenama koje su niže od proizvođačke što je potrebno zaustaviti. da imamo odgovor i na ovaj upit koji je u recentnim zbivanjima vezano za zahtjeve Hrvatske poljoprivredne komore koji su upućeni Ministarstvu poljoprivrede, dakle 10 zahtjeva, prošlog tjedna koje je Hrvatska poljoprivredna komora uputila Ministarstvu poljoprivrede, a jedan od tih je upravo i praćenje cijena. Dakle Ministarstvo poljoprivrede pozitivno reagira i definirat će zajedno sa znanstvenom zajednicom o praćenje cijena kroz jedno povjerenstvo kako bi mogli u dogledno vrijeme reagirati, odnosno kako bi pronašli adekvatna rješenja ali isto tako pratit ćemo i dobre prakse koje se regulira, kojim se regulira tržište i u europskim zemljama. U raspravi na Odboru za poljoprivredu Hrvatskog sabora, upozoreno je na stalan rast broja nepoštenih trgovačkih praksi, kojima će se zakon u budućnosti trebati prilagoditi pa je u tom smislu predloženo i korištenje pozitivnih primjera i praksi upravo drugih zemalja članica EU koje je Odbor za poljoprivredu Hrvatskog sabora prikupio i ukazao predlagatelju dakle, Rečeno je kako proizvođači hrane moraju dobiti adekvatnu naknadu za svoj rad, pa bi u tom smislu rigoroznije kontrole svih dionika u lancu opskrbe hranom rezultiralo i pravednijem raspodjelom vrijednosti u lancu. Rečeno je kako bi i otkup ratarskih proizvoda za državne robne rezerve mogao biti potpora najpogođenijem ratarskom sektoru, dakle dijelimo također i mišljenje da je ratarski sektor u proteklih godinu dana u iznimno nepovoljnom položaju vezano za povećanje cijena inputa ali i rast cijena koje, pad cijena koje je u protekloj godini dakle pogodio ovaj sektor, a u prethodnoj 2022. bile su rekordne cijene dakle povećanje cijena inputa s jedna strane, a s druge strane pad cijena samih žitarica u otkupu rezultiralo je time da su ratari u nepovoljnom položaju i Ministarstvo je reagiralo dodatnih intervencijskim mjerama. Jedna od njih je definitivno ona koja je omogućena kroz kriznu rezervu EU na razini da 10 milijuna eura koje su već dodijeljene hrvatskim poljoprivrednicima putem Agencije za plaćanje će se dodatno omogućiti dodatna potpora kroz dodatnih 15 milijuna eura i taj program će biti usmjeren na kompenzaciju rasta troškova u ratarskoj proizvodnji. Vezano za komentar na Odboru za poljoprivredu Hrvatske voćarske zajednice koji je upozorio na potrebu uključivanja proizvođačkih organizacija dakle iz odredbi ovog zakona istaknuvši kako su se članovi proizvođačke organizacije dobrovoljno udružili da nema potrebe njihove međusobne odnose regulirati ovim zakonom rečeno je kako bi se s namjerom pozicioniranja proizvoda zaštićenih nekom od nacionalnih europskih shema kvalitete nepoštenom trgovačkom praksom trebalo smatrati i odbijanje kupca te se istoj uvrstiti u svoju ponudu zbog njihovih nedostatnih količina. Vezano za udruživanje trenutno imamo odobrenih i od strane Ministarstva poljoprivrede 24 proizvođačke organizacije vezano za ovaj prijedlog, dakle on nije predmet bio prijedloga izmjena Zakona o nepoštenim trgovačkim praksama. Konzultirali smo i tijela Europske komisije i nije moguće na ovaj način ugraditi odredbu koju je Hrvatska Također predstavnica Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja navela je kako agencija nije nadležna za provođenje kontrola hrane na hrvatskom tržištu te kako je hrvatski Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom jedan od najstrožih na na razini EU. Dakle, on kroz 39 definiranih odredbama ovog zakona nepoštenih praksi, naj na neki način rigoroznije definira postupanja same provedbene agencije u slučaju kršenja ovog zakona i u slučaju da se pojavnost nepoštene trovačke prakse u ovom lancu dokaže. Uz prijedlog nadalje da se prodaje ispod proizvođače cijene smatra nepoštenom trgovačkom praksom, odgovor Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja je kao što sam već naglasio da bi se time kršilo europsko pravo jer je sloboda određivanja cijena zagarantirana ukoliko visinu marže ne može utjecati ukoliko poduzetnik nije u mnopolističkom položaju, a takovih u RH nema. Uz prijedlog da se nepoštenom trgovačkom praksom smatra odbijanje stavljanja u ponudu proizvoda zaštićenih nekom od nacionalnih ili europskih oznaka kvalitete, odgovor Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja kako sukladno odredbama zakona svaki kupac može uz primjereni rok otkazati dobavljaču narudžbu pa ovaj prijedlog smatraju iz Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja neprovedivim.

prihvaća, dakle a zaključak je na razini da HS poziva Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja i Državni inspektorat da u roku od tri mjeseca razmotre pozitivna iskustva drugih država članica u sprečavanju nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbi hranom osobito onih vezanih uz sljedivost poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kao i metode utvrđivanja proizvođačkih cijena i sustave za njihovo praćenje te da temeljem istih ponude rješenja kako bi se osigurala pravednija raspodjela vrijednosti u lancu opskrbe hranom. one dvije značajne primjedbe odnosno smjernice odbora koje Ministarstvo poljoprivrede prihvaća te će zajedno s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te Državnim inspektoratom odnosno provedbenom tijelom Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja definirati povjerenstvo i u roku od tri mjeseca dakle prije svega razmotriti pozitivna iskustva, ali i kretanja na tržištu i način na koji se ova problematika regulira na razini EU. Zaključno, dakle u uvodu Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi raspravljen je na ovoj plenarnoj sjednici održanoj 19. listopada 2023. te je zaključeno da prihvaća Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona

Vlada RH i tijela državne uprave. Također provedena je rasprava na temeljnom odboru, Odboru za poljoprivredu HS-a odnosno Odboru za zakonodavstvo i već iščitani zaključak koji evo unaprijed prihvaćamo za provedbu je donesen jednoglasno, a i na Odboru za zakonodavstvo nije bilo primjedbi na ovako predloženi tekst. Također vezano za Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja koja je zadužena za provedbu te poslove obavlja u okviru djelokruga i nadležnosti utvrđenih Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom moramo naglasiti kao što smo i na Odboru za poljoprivredu HS-a, da je od 1. siječnja Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja do 2022., 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. riješila dakle u startu nakon zadnjih izmjena i dopuna zakona koji je usvojio HS, dakle agencija je riješila 10 upravnih postupaka i prekršiteljima prekršiteljima izrekla novčane kazne u ukupnom iznosu 57 tisuća eura, a u istom razdoblju je postupala u 69 neupravnih predmeta. Dakako da je rad ove agencije javan i transparentan i da sve ostale podatke možete dobiti, kao i naši građani putem njihovih mrežnih stranica. Dakle Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o nepoštenim trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom mijenjaju se u manjoj mjeri odredbe za pravila i sustav mjera za utvrđivanje značajne pregovaračke snage kupca, prema dobavljaču, ovaj put izražene u eurima gdje je dobavljaču u pravilu prihodovna slabija strana, osim ako kupac ne dokaže suprotno. Slijedom promjene tržišnih uvjeta na svjetskoj i europskoj razini .../Govornik se ne razumije./... proizvodno i tržišno osjetljivi poljoprivrednih prehrambenih proizvoda te limitiranje njihove akcijske ponude u recentnim ekonomskim kretanjima nisu opravdane niti svrsishodne. Pojedine se odredbe usklađuju prema preporukama Europske komisije donesenim nakon ocjene usklađenosti tijekom postupaka preuzimanja odredbi direktive, tako se brišu odredbe o krajnjoj prodajnoj cijeni i ograničenjima u akcijskim prodajima, ali se zadržava zaštita proizvoda i tržišno osjetljivih poljoprivrednih proizvoda, pokvarljivih poljoprivrednih prehrambenih proizvoda i poljoprivrednih prehrambenih proizvoda u promidžbenoj prodaji. Nadalje, uređuje se izričaj u vezi sa zabranom naplaćivanja naknada za stavljanje proizvoda na tržište prema kupcu ili trećoj strani za čuvanje i manipulaciju nakon isporuke poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda, a uređuje se izuzeća pod kojima se prodaji poljoprivredni ili prehrambeni proizvodi po cijeni nižoj od nabavne cijene, odnosno proizvodi robne marke kupca po cijenoj nižoj od cijene proizvodnje. Osim navedene, navedenog, pojedine izmjene obuhvaćaju i usklađivanje pravnog izričaja, nomotehničko uređenje teksa, izdržavanje kazni u već navedenoj europskoj vrijednosti, također, više puta naglašeno javnost rada Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja te administrativno rasterećenje u provedbi propisa. I u konačno, za provođenje ovog Konačnog prijedloga zakona nisu potrebna dodatna financijska sredstva u državnom proračunu RH. Hvala na pozornosti. Hvala državnom tajniku, vratite se na mjesto. Imamo replika broj, 21 repliku. Prva na redu, kolegica Maksimčuk, izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege pred nama je Konačan prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom. Nepoštena trgovačka praksa je jedan od problema s kojima se suočavaju gotovo sve članice EU, pa tako i RH. Mi smo među prvima donijeli Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi. Ovo je naravno, težak i dugoročan proces. Na nama je da donosimo što bolji zakonodavni okvir kako bi pomogli zaštiti domaće i svoje, ali naravno i poštivajući zajedničko europsko, ali i zakonodavno tržište. Ove izmjene i dopune to i jesu. Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja, između ostaloga, koliko će osnaživanje te Agencije, ali i drugih dionika pomoći u boljoj i lakšoj provedbi zakona i naravno, suzbijanju nepoštenih trgovačkih praksi. **Jandroković, Hvala poštovanoj zastupnici Maksimčuk na upitu. Dakle Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja je provedbeno tijelo u ovom procesu. Nju smo definirali kao provedbeno tijelo zbog kapacitiranosti s jedne strane, onog stručnog osoblja koje ona posjeduje i zbog praksi koje ona obavlja vezano za Zakon o tržišnom natjecanju. Dakle ovaj propis, Zakon o suzbijanju nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom je propis koji definira postupanja vezana za poslovanje s hranom i definitivno da agencija kroz ovo proteklo razdoblje i njezin rad je vrlo učinkovit i možemo ga ocijeniti dakle pozitivnim vezano za transparentnost iste agencije, navodi da u 2022. su oni na transparentan način proveli 69

kada je naš najveći proizvođač krumpira Dodlek-Agro otkrio medijima, a obratio se i ministarstvu, da je nakon 18 godina suradnje naprasno prekinut ugovor sa Konzumom. I oni nisu prvi, zadnje 3 godine se događa to i drugim proizvođačima voća i povrća, a sve zbog Pavao Vujnovac, koji je vlasnik Ena Fruita pokušao neprijateljski preuzeti njihovu tvrtku. Iz ministarstva je rečeno da se eto, ne mogu izjasniti radi li se o kršenju zakona, međutim, upućeno je na daljnje postupanje Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja. konačni sud, što kaže agencija? Radi li se o kršenju Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja odnosno Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi? Imate li kakvi finalni … .../Upadica: Izvolite odgovor./... Hvala cijenjenoj zastupnici Marić na upitu. Da, poznata nam je situacija sa proizvođačem krumpira u Međimurju koji se obratio Ministarstvu poljoprivrede, ali i nadležnim institucijama. Kao što ste naglasili ovdje je bilo u pitanju već kršenje više zakona, odnosno dva zakona, Zakon o tržišnom natjecanju i Zakona o suzbijanju nepoštenih trgovačkih praksi. Procedura je u tijeku i agencija će nas izvijestiti o krajnjem ishodu ovog dakle izvida, odnosno procedure koju provodi provedbeno tijelo, dakle u ovom trenutku nemamo informacija, ali ćemo vas izvijestiti o dakle zaključku agencije koja provodi zakon i jedan i drugi odnosno kršenje istih. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Kirin, izvolite. **Kirin, Ivan (HDZ)** Poštovani predsjedniče, poštovani tajniče. Nepoštena trgovačka praksa, nije važna u kom segmentu, u poljoprivrednim prehrambenim proizvodima, tehničkom robom, lijekovima, uslugama, to je posebno izraženo u internetskim prodajama gdje su uglavnom internet vrvi puno, sa puno lažnih deklaracija ili prijevara. Da li Državni inspektorat može povećati kontrolu tog segmenta trgovine jer se tu deklariraju i poljoprivredni proizvodi lažno? Hvala. **Jandroković,

ne samo Državnog inspektorata već i carine, dakle provjeravaju dakle kvalitetu robe koja na hrvatskom tržištu, koja ulazi iz trećih zemalja, koja je u prometu na razini zajedničkog europskog tržišta i oni nam dostavljaju izvješća o provedenim kontrolama. Evo nedavno smo dobili izvješće da su povećali broj kontrola što je na tragu onoga što vi ste pitali. Zahvaljujem. Poštovani državni tajniče ovaj ponedjeljak održan je prosvjed poljoprivrednika u Čakovcu i u Đakovu kako bi upozorili probleme, na probleme s kojima se oni susreću. Većina problema je one europske prirode i najviše je problema s administracijom koja, koja, koju EU nameće poljoprivrednicima čak 30% vremena oni se bave administracijom dok bi umjesto u to vrijeme mogli biti na polju i obrađivati svoje kulture. Drugi problem su veliki trgovinski sporazumi zbog kojih dobivamo hranu iz zemalja trećeg svijeta koja nije jednake kvalitete, a po dampinškim cijenama, pa vas lijepo molim vaš komentar na ovaj prosvjed i što ćete učiniti kako bi pomogli našim poljoprivrednicima. Hvala. Hvala poštovana zastupnice Ban Vlahek na upitu. Dakle, Ministarstvo poljoprivrede na razini Europskog vijeća za poljoprivredu i ribarstvo iznosi stajališta koja su odnosno s ciljem zaštite hrvatskih poljoprivrednih proizvođača pa i na one sporazume koje ste spomenuli vezano za Mercosur sporazum sa EU sa Latinskom Amerikom. Dakle, tu se radi o stajalištu koje uvijek štiti, hrvatskom stajalištu koje uvijek štiti dakle interes proizvodnje na razini EU, samodostatnost proizvodnje hrane na razini EU odnosno povećanje proizvodnje hrane u zemljama

Hvala predsjedniče. Poštovani državni tajniče, pa moje pitanje se nastavlja praktički na pitanje kolegice Vlahek ovaj vezano je uz ove prosvjede kojima svjedočimo poljoprivrednika diljem zemalja EU pa su se na neki način i naši poljoprivrednici konsolidirali prije svega u cilju konsolidacije sa europskim poljoprivrednicima i oni imaju slične zahtjeve. Jedan je od najvažnijih zahtjeva je upravo taj da smanjenje birokracije odnosno administrativnih tih obveza u poljoprivredi jel, to je značajno opterećenje i zato bih vas evo pitao što ministarstvo čini na tom planu da se te administrativne mjere što god je moguće više smanje odnosno dovedu na minimalnu mjeru

aktivnostima koje Ministarstvo poljoprivrede provodi. Dakle, osim stajalište koje uvijek ide u smjeru hrvatskog stajališta na razini AGRIFISH vijeća koje uvijek ide u smjeru zaštite poljoprivrednika vezano za proizvodnju hrane, a ne admini… opće, opsežnog administriranja koje je nametnuto i koje je vezano uz potpore koje se dakle poljoprivredna fonda plasiraju prema poljoprivrednicima. Dakle, mi smo predložili novi set rasterećenja u okviru strateškog plana po svim intervencijama pripremamo prijedloge koje ćemo uputiti Europskoj komisiji kako bi se dodatno rasteretila ta procedura administriranja od strane poljoprivrednika. U tom kontekstu nam i pozitivno reagira i savjetodavna služba koja je na terenu i koja zna probleme. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Kolegice Opačak Bilić, izvolite. Hvala vam predsjedniče sabora. Poštovani državni tajniče, dakle nepoštena trgovačka praksa ogleda se i kroz ovu da kažemo nevjerojatnu pohlepu trgovaca koju imamo prilike gledat već 2,5 godine koja je zapravo dovela do toga da su cijene otišle u nebesa i to najvećim dijelom zapravo cijene prehrambenih proizvoda, dakle gotovo 40%, a upravo cijena hrane je ono što svakodnevno najviše i pogađa naše građane. Jednako tako nepoštena trgovačka praksa ogleda se i kroz to da primjerice kad država snizi PDV na određeni proizvod on u trgovima ostaje po istoj cijeni. Jednako tako ogleda se i kroz to da primjerice jedan hrvatski proizvod bilo koji da li voda, pivo, čokolada, bilo koji potaknuti proizvod je jeftiniji u nekim trećim zemljama nego u Hrvatskoj. Sve ovo govori kako zapravo ovaj zakon nije u potpunosti doprinjeo svom cilju stoga ću vas pitati ima li zapravo energije, volje, želje da se evo zaštite kupci i potrošači, da se zaštite hrvatski građani jednako tako i domaći proizvođači, ima li nade … …/Upadica

to i činjenica da je u sklopu prvog mandata ove Vlade, dakle još 2017. godine ovaj zakon izglasan u Hrvatskom saboru nakon što je nekoliko godina bio prije toga dakle u ladicama raznih ministarstava. Ministarstvo poljoprivrede je preuzelo odgovornosti u sklopu predlagatelja dakle hrvatske Vlade prezentirala ovaj zakon Hrvatskom saboru i on je donesen na zadovoljstvo prije svega proizvođača u ovom lancu. S druge strane naš zakon je po ocjeni, realnoj ocjeni Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja jedan od najopsežnijih vezano za pobrojane nepoštene trgovačke prakse u sklopu istog, dakle najviše normirani zakon na razini EU i kao takav ovu praksu slijede i neke druge zemlje članice. **Jandroković, povreda poslovnika zastupnica Opačak Bilić, izvolite. se događa u tom periodu dok je zakon aktualan. Dakle, spomenuli ste ranije i zapravo rad Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja kao neki pozitivan primjer u kojem ste spomenuli da su naplatili 57 tisuća eura kazni i riješili 10

državni tajniče. Uistinu velika odgovornost je ovdje na Agenciji za zaštitu tržišnoga natjecanja pa logično pitanje se nameće na koji bi volio odgovor je da li oni imaju dovoljno kapaciteta za provedbu ovoga zakona i svega što je ovdje zamišljeno da se napravi za bolje tržište? I kako postupa agencija vezano za nepoštene prakse koje se odnose na kupce, misleći ovdje na trgovačke centre? Spomenuli ste 39 nepoštenih praksi pa u tome kontekstu vas molim i odgovor. **Jandroković, Hvala cijenjeni … Ačkaru na upitu. Dakle, Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja je nedavno uputila zahtjev Ministarstvu poljoprivrede za povećanje svog kapaciteta vezano za provedbu i reguliranje ovog zakona i mi smo odobrili zapošljavanje dodatnog broja djelatnika. Dakle, stalno je to pitanje koliko je ona funkcionalna, ona ima iskustva, govorim o Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja u provedbi i drugih zakona koji su ranije doneseni u odnosu na ovaj zakon, koristi dobre prakse iz zemalja EU i upravo ovaj broj 69 postupaka koji su u tijeku odnosno izrečene kazne u 2022., a agencija na upit može obrazložit koje su to kazne u proteklom razdoblju od 2022. govori u prilog …/Upadica predsjednik: Hvala vam lijepa./… da ona Hvala predsjedniče HS-a. Poštovani državni tajniče. Ovim izmjenama i dopunama zakona između ostalog uređuju se i pravila i nacrti vezani za pregovaračke snage između kupaca i dobavljača prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda, pa evo činjenica je, a imamo primjere niza slučajeva gdje su dobavljači zakiniti u odnosu na kupce iz razloga jer su u startu prihodovno slabiji, pa evo možete li to malo prokomentirat i usporediti sa nekim slučajevima? Hvala lijepa. **Jandroković, Gordan zastupnice Zmaić na vašem upitu. Dakle, da ovaj zakon regulira taj odnos u lancu opskrbe hranom koji se … na dvije strane, s jedne strane je to dobavljač, a s druge strane je kupac. On štiti na neki način obje strane, ali se u bolji položaj namjerava staviti i cilj je namjere ovog zakona da se zaštiti sam onaj u ovom lancu dionik koji je u manjoj pregovaračkoj snazi. To je u ovom slučaju dobavljač odnosno proizvođač i kroz ovaj zakon reguliramo postupanja u tom smjeru vezano za zaštitu njegove pregovaračke snage. Vezano za izdvajanje određenih postupaka

Hvala vam. Poštovani predsjedniče HS-a, državni tajniče. Dakle, Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi već od 2017. unio je sigurno velikih pozitivnih promjena u smjeru zaštite proizvođača u Hrvatskoj odnosno i tretiramo ih kao dobavljače u odnosu na kupce, najčešće distributere ili velike trgovačke lance. Ono što je ovdje posebno osjetljivo kada govorimo i o proizvodnji hrane, naravno su i oni prehrambeni proizvodi koji su lako kvarljivi, pa ih sam zakon i prepoznaje koji su navedeni svježe voće, povrće, mlijeko, meso do čak i svježih pekarskih proizvoda ili kolača i ona pozitivna strana je zabrana naravno kupcu da otkaže ugovor o nabavi proizvoda upravo za tu robu koja je kvarljiva i koja ima nekakav rok trajanja od 30 dana. Koji su tu nekakvi pozitivni učinci koje možete vidjet? A još dodatno ću ovdje spomenuti i Ministarstvo poljoprivrede se zalagalo dugi niz godina za kratke lance opskrbe, koliko nam i to može pomoći da

posljednja dva mandata ove Vlade došli smo od broja četri proizvođačke organizacije na broj od 24 odobrene i priznate proizvođačke organizacije što same proizvođače pozicionira jače u odnosu na krajnje kupce odnosno trgovačke lance. Ovaj trend se nastavlja dakle udružuju se i proizvođači po različitim sektorima, evo imamo najavu od ponedjeljka gdje smo bili u Županji na dodjeli Zlatne repe da će se i proizvođači šećerne repe udružiti u proizvođačku organizaciju bez obzira što imaju dobar odnos sa otkupljivačem, bez obzira na tu činjenicu oni će se udružiti kako bi još pozicionirali svoju pregovaračku snagu u što povoljniji položaj. Dakle, radimo na uspostavi kratkih lanaca i radimo na …/Upadica predsjednik: Hvala Hvala predsjedniče. Državni tajniče, lovaca u mutnom uvijek je bilo, a nepoštene trgovačke prakse postojale su nažalost vjerojatno ih nećemo uspjet suzbiti do kraja, ali moramo učiniti sve da zaštitimo naše poljoprivredne proizvođače i domaću hrvatsku poljoprivrednu proizvodnju. U tom smislu jako je važno znati što nam to stiže na tržište i po kojim cijenama i po po kojim mi to cijenama proizvodimo naše proizvode jer osobno smatram da se ne bi smjelo dozvoliti stavljanje na tržište proizvoda ispod proizvođačke cijene. Upravo takav stav podržali su i hrvatski poljoprivrednici tijekom prosvjeda koji su održali kako bi se solidarizirali sa europskim poljoprivrednicima pa je na tom tragu i Hrvatska poljoprivredna komora uputila 10 zahtjeva, od tih zahtjeva jedan se odnosi na uspostavu tripartitnog povjerenstva ministarstva poljoprivrednika i znanstvene zajednice za praćenje proizvođačkih cijena. Hoće li ministarstvo prihvatiti taj prijedlog i hoćemo li onda te proizvođačke cijene uzeti kao polaznu osnovu za uvođenje reda na odgovor. **Majdak, Tugomir** Hvala cijenjenoj zastupnici Petir na upitu. Dakle tragom zaključka Odbora za poljoprivredu HS-a je upravo i ovaj zahtjev Hrvatske poljoprivredne komore odnosno poljoprivrednika vezano za praćenje cijena na razini triparitetnog povjerenstva koje će se sastojati od predstavnika ministarstva akademske zajednice i poljoprivrednika. Dakle u ovom kontekstu vam moram potvrdno odgovoriti da ćemo uspostaviti takvo povjerenstvo. To smo i priopćili poljoprivrednicima u odgovoru na njihove zahtjeve i pratit ćemo cijene i reagirat ćemo na tržištu, ne samo putem našeg ministarstva nego i putem ostalih ministarstva, prije svega Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče. Uvaženi državni tajniče, da i u prvom čitanju smo naglasili neke od stvari što i reče zastupnica Petir, nepoštene trgovačke prakse su nešto što izaziva i traži veliku borbu u pravnom smislu. Ono što mislim da je najbitnije u ovom trenutku su te promidžbene akcije koje su stvarno plod jedne ne nepoštene nego rekao bi pljačkaške prakse i ono što ste naglasili, a to mi se sviđa. Naši poljoprivrednici, naši proizvođači, a dobavljač je ovim izmjenama zakona ipak u povoljnijem položaju, moraju se počet udruživat. Udruživanje na svim sektorima u poljoprivredi je budućnost hrvatske poljoprivrede i tu, to trebamo promicati, to trebamo raditi jel bez toga će oni uvijek biti mali, uvijek će biti nezaštićeni i bit će teško i AZTN-u ili bilo kojoj drugoj pravnoj instituciji rješavati svaku pojedinačnu …/Upadica predsjednik: Hvala Hvala gospodinu Ivanoviću, cijenjenom zastupniku na i komentaru i konstataciji. Dakle, da udruživanje je od dakle 2016. u oba mandata ove Vlade i putem Ministarstva poljoprivrede kao resornog ministarstva postavljena kao jedan od cilj, od ciljeva i težnja prema što većem broju proizvođačke organizacije, koji će onda i samim udruživanjem povećati i osnažiti svoju pregovaračku snagu u kontekstu nastupanja prema odnosno trgovačkom lancu u konačnici. Izdvojio sam primjer proizvođača šećerne repe koji se udružuju. Proizvođači žitarica u tom segmentu imamo također tri proizvođačke organizacije. Najzastupljeniji su vezano za udruživanje u proizvođačke organizacije u sektoru voća i povrća. Tu imamo i strategiju koja im kroz dodatne financijske sredstva omogućuje modernizaciju i povećanje konkurentnosti, a …/Upadica predsjednik: Hvala Uvaženi državni tajniče, ovih dana smo svjedočili dobro organiziranom prosvjedu poljoprivrednika. Ono što me se posebno dojmilo, a što je rijedak slučaj u Hrvatskoj, ovaj je prosvjed bio lišen bilo kakve politike i politizacije poljoprivrednici su argumentirano i iskreno iznijeli sve svoje probleme. Što po tom pitanju radi ministarstvo, kako vi ovaj ocjenjujete te sve njihove prigovore i što ćete, namjeravate poduzet u vremenu koje je pred nama? Hvala. Hvala cijenjeni zastupniče Klarić na vašem upitu. Dakle ministarstvo i prije pojave prosvjeda komunicira redovno na dnevnoj razini sa predstavnicima Hrvatske poljoprivredne komore kao legitimnog zastupnika poljoprivrednika u RH. Zaprimili smo zahtjeve koji su uoči prosvjeda dostavljeni Ministarstvu poljoprivrede. Većina od njih je u rješavanju i prije nego što su stigli na adresu Ministarstva poljoprivrede, ostale smo ocijenili pozitivno i Ministarstvo poljoprivrede će pristupiti njihovom rješavanju na zadovoljstvo dakle ne samo poljoprivrednika nego i Ministarstva poljoprivrede rasterećenje vezano za administriranje, pojednostavljenje procedura, praćenje cijena. Sve su to segmenti koje i Ministarstvo poljoprivrede smatra kao nužno,

Poštovani državni tajniče Majdak, poštovana gospođo Zokić, svjedoci smo da se OPG-ova sve više otvara što je sigurno da je dobro. Uz te strane pohvaljujem i Ministarstvo poljoprivrede koje zaista puno radi na tome da se omogući i olakša i da se zaista posveti dovoljno pažnje U Karlovačkoj županiji OPG-a se otvara sve više. Mi mislimo da je to dobro što zbog autohtonih proizvoda, a što zbog naše turističke ponude. U konačnici i zapošljavanja i samozapošljavanja. Ovih 30, 43 nepoštene trgovačke prakse koje će zaštititi potrošače ja mislim, a ne znam da li ćete se vi sa mnom složiti, da će zapravo na nekakav način zaštititi i OPG-ove. Je li sam ja u pravu? Evo to je moje pitanje. **Jandroković, Hvala cijenjena zastupnice Grba-Bujević na vašem upitu. Da, konstatacija vaša stoji da Karlovačka županija i kroz povećanje broja natječaja vezano za rješavanje osnovnog resursa poljoprivrednog zemljišta otvara mogućnost dodatnom otvaranju OPG-ova. Ministarstvo poljoprivrede odnosno Vlada RH kao predlagatelj i ova, ovaj dom je 2018. je usvojilo ovaj zakon prvi puta u povijesti Hrvatske države i kao takvo otvorilo mogućnost dodatnom osnaživanju OPG-ova. Njih imamo u strukturi poljoprivrednih gospodarstava 97%, dakle vodeća su snaga hrvatske poljoprivrede i strateški oblik organiziranja, a definitivno će ovaj zakon osnažiti njihov položaj, položaj dobavljača u odnosu na trgovačke lance. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Gospodine državni tajniče, gospođo ravnateljice pa evo Zakon o nepoštenim trgovačkim praksama jasno želi zaštititi proizvođače kao i OPG-ove tako da jasno govori o tome što u ugovorima može bit, a što ne može bit. Nadam se da više neće biti 120 ili 240 dana plaćanje pa ucjenjivanje sa cijenama itd., a preporuka ministarstva je da, da se udružuju proizvođačke organizacije kako bi bili snažniji nego oni koji otkupljuju od njih i kako bi mogli ponuditi veliki spektar proizvoda koji će imati svoju cijenu s obzirom na kvalitetu koju imaju, tako i u mljekarskoj industriji, tako i u poljodjeljskoj industriji jasno se govori o tome koga treba zaštititi. Mislim da je to jako dobro i da će to pozdraviti i naši poljoprivrednici. **Majdak, Tugomir** Hvala cijenjenom zastupniku Đakiću na upitu. Da, ovaj zakon definira plaćanja odnosno rokove plaćanja u rasponu od 30 do 60 dana. Privilegirani su oni proizvodi na neki način i brže se moraju platiti u ovom roku od 30 dana koji su svježiji odnosno te smo pozicionirali kao osjetljivije i kvarljivije u odnosu na one druge, ali preko 60 dana ovaj zakon sankcionira ukoliko se odgodi plaćanje preko 60 dana. Što se tiče proizvođačkih organizacija i udruživanja, evo više puta sam naglasio, u svim sektorima poljoprivredne proizvodnje oni su potrebni, prvi su se oformili, prve proizvođačke organizacije upravo u sektoru mlijeka i tu su i značajni doprinos dale i jedinice regionalne samouprave koje, ne samo dale nego i daju sada, koje osnažuju te proizvođačke organizacije kroz dodatne izgrađene kapacitete. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo poštovani predsjedniče. Poštovani državni tajniče, kao što ste rekli, svi proizvođači nemaju jednake inpute, daleko lošije inpute i manje rabate dobijaju mali proizvođači. kupci nerijetko tom upravo malom dobavljaču proizvođaču nameću jednostrano nepovoljniju poslovnu praksu. Što možemo im reći, što im možemo poručiti što donosi ovaj zakon, što je to najbitnije? **Jandroković, Cijenjena zastupnice Juričev-Martinčev, dakle da, definitivno je usmjerenje ovog zakona na osnaživanju pregovaračke snage dobavljača proizvođača, ali i s naše strane poziv, nevezano samo za ovaj zakon, poziv Ministarstvu poljoprivrede i Vlade na udruživanje poljoprivrednih proizvođača jer će tako osnažiti svoju pregovaračku moć i tako će moći na, ravnopravniji način pregovarati sa kupcima. Imamo primjere Hrvatske voćarske zajednice gdje na nekoliko proizvođačkih organizacija oni pregovaraju i kroz ugovore definiraju kvalitetnije ugovore, ali ne samo po pitanju ugovora o kupoprodaji svojih proizvoda već i vezano za akcije koje definiraju na razini dobavljač kupac i oni su istaknuli da im upravo udruživanje pomaže u tom procesu definiranja ugovora. Poštovani državni tajniče, činjenica je da još imamo niz anomalija na tržištu hrane, pa kako komentirate činjenicu da recimo jedan poljoprivrednik da bi kupio jednu bananu koja košta 28 centi, jednu bananu koja košta 28 centi, mora prodati kilogram pšenice i kilogram ječma i još mu fali jedan cent da bi došao do jedne banane, dakle on sa kilogramom pšenice ne može kupiti niti pola banane ili kako komentirate činjenicu, danas sam to govorio i u slobodnom govoru, da mi imamo trgovačke lance koji imaju određene slogane kao što je recimo slogan „s hrvatskih polja“ gdje vidite proizvod mrkva, zemlja podrijetla Austrija, a slogan je „s hrvatskih polja“, sad ne znam otkad su hrvatska polja, sežu tamo do Austrije, do pod evo riješiti ovakve po meni negativne trgovačke prakse, uključiti Državni inspektorat, ali i Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala cijenjenom zastupniku Pavličeku na, na upitu. Dakle s jedne strane i Državni inspektorat postupa u ovakvim slučajevima, ali s druge strane i ovaj Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom definira dakle nenajavljene kontrole, ali definira i zaštitu onih koji prijavljuju na neki način nepravilnosti i pozivamo sve one koji ovakve nepravilnosti uoče da prijave i Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja i Državnom inspektoratu. Kažem, na njihova izvješća obje institucije svjedoče o tome da su u povećanom obujmu izvidi, kontrole, ali i sankcioniranje dakle ovih nepravilnosti. samu cijenu pšenice odnosno ratarske kulture koja je bila na niskim razinama prošle godine, možemo se osvrnuti na pred, pred, godinu koja je prethodila 2023., to je 2022. gdje su bile rekordno visoke cijene. Sve je to utjecaj dakle globalnog tržišta i nepovoljnog utjecaja i rata u Ukrajini i agresije Rusije na Ukrajinu i na tržište u Hrvatskoj. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa, hvala lijepa. Poštovani zastupnik Dretar. Hvala vam najljepša. Poštovani g. državni tajniče, nedavno sam ovdje govorio o činjenici da sam u jednom trgovačkom lancu kupio tj. ponuđeno mi je kilogram svinjskog buta po cijeni od 2 eura 80, dakle kako se ono kaže na pultu u trgovini, dakle finalna cijena u tom trgovačkom lancu. Pa dajte molim vas, evo ja sam ovdje pokušao nekako spekulirati, vi ste stručnjak, kako bi otprilike izgledala neka ulazna cijena to proizvoda, ovdje ste spominjali proizvode koji se dakle kupuju ispod proizvođačke cijene, dakle ako je 2 eura u trgovini, dajte molim vas, vi ste stručnjak, koja je otprilike ulazna cijena tog kilograma mesa, očigledno se radi o uvozu i koja je vaša procjena, ko ga je, gdje i kada proizveo i hvala na odgovoru. Poštovani državni tajnik. **Majdak, Tugomir** Hvala g. Dretaru na upitu, dakle da, nismo samodostatni u proizvodnji svinjskog mesa odnosno svinjetine, to je vjerojatno u tom smjeru išao vaš upit, tu smo na razini 57% zadovoljavanja naše samodostatnosti, imali smo nedavno i afričku svinjsku kugu, koja ne možemo ocijeniti da će samo tako iščeznuti sa ovih prostora, ne računajući samo RH nego i zemlje u okruženju, pa i cijelu EU, dakle sve je to utjecalo i na formiranje cijene i s druge strane konkurentnija proizvodnja u pojedinim zemljama članicama EU koje su se daleko prije modernizirali i postali konkurentni u okviru svojih proizvodnje odnosno proizvođača i u tom kontekstu također se Ministarstvo poljoprivrede zalaže za ravnopravniji položaj koji s naglaskom na povećanje financijskih sredstava vezano za poljoprivrednike u dijelu konkurentnosti, dakle tu se zalažemo za još veću omotnicu poljoprivrede kako bi naši poljoprivrednici mogli biti konkurentni. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče ja ću imat pitanje možda malo drugačije. Dakle, ovaj zakon je u svakom slučaju korak naprijed i to smo tako raspravljali i u prvom čitanju, tako ćemo vjerojatno raspravljati i u drugom čitanju. nepoštene trgovačke prakse će biti i dalje i tog smo svega svjesni. Dakle, ono što trebamo biti svjesni je da u okviru agencije imamo poseban odio koji se bavi nepoštenim trgovačkim praksama, kad pogledate i sistematizaciju ima sasvim dovoljno sistematiziranih mjesta i tu smo formu zadovoljili. E sad dolazimo do sadržaja, kako uspijevate popuniti odnosno kao se uspijevaju popuniti ta radna mjesta, da li na natječajima koji se provode se javlja dovoljan broj ljudi, da li imate potrebu za još dodatnim radnim mjestima jer to je ono što će nam trebati. Dakle, nama treba da se zaista i neko na razini države aktivno bavi

težnja veća kapacitiranost kako bi odgovorili na izazove ne samo za provedbu ovog zakona, a u dijelu koji ste vi naveli dakle u Odjelu za suzbijanje nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom nedavno smo odobrili zapošljavanje dodatnog broja djelatnika, a Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja kao dakle javna institucija provodi natječaje u skladu sa zakonom, u skladu sa svojim propisima, to su javni natječaji i nemamo informacije da se na natječaj javlja nedovoljan broj djelatnika. Dakle, još uvijek su oni koji se žele javiti, uključiti u rad agencije motivirani. Imamo dobar odaziv odnosno Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja za sada nema problema sa tim detaljem. Hvala lijepo predsjedavajući. Poštovani državni tajniče ono što vidimo da uz ovaj Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi koja je dobra i za proizvođače i za dobavljače i za trgovce i za potrošače je i neke druge aktivnosti koje se paralelno odvijaju, prije svega tu mislim na ograničenje cijena ne samo prehrambenih proizvoda nego i šire, ali isto tako kad vidimo i uz stalni pad stope inflacije i uz stalno povećanje gospodarskoga rasta da naši sugrađani, građani dakle mogu biti na neki način mirni da će sve te mjere uroditi i plodom i vezano za financijsko poboljšanje života naših građana. U konačnici vidim evo u Slavoniji prve primjere u povijesti da iz Republike Srbije se dolazi u grad Ilok kupovati i meso i prehrambene proizvode, da se iz Mađarske dolazi u Hrvatsku i točiti gorivo i vjerujem da to sve zajedno uz ovo će doprinijeti dakle boljoj kvaliteti života svih naših građana. Poštovani državni tajnik. **Majdak, Tugomir** Hvala cijenjenom zastupniku Mažaru na upitu. Da, s jedne strane moramo reći da je zajedničko tržište EU funkcionira, dakle bez obzira šta RH u dijelu poljoprivrednih proizvoda nije samodostatno. Mi težimo kroz naše mjere, programe, financijska sredstva osnažiti poljoprivredno prehrambeni sektor. S druge strane ono u čemu smo u nedostatku to se većinom nabavlja sa područja EU. S druge strane kroz naše mjere i intervencije u okviru programa ruralnog razvoja koji je pri završetku provedbe ali i strateškog plana koji je na početku provedbe od siječnja prošle godine težimo povećanju standarda prije svega života građana u ruralnim sredinama kroz povećanje izgrađene infrastrukture i kroz povećanja dohotka poljoprivrednika koji žive u tim prostorima. **Pocrnić-Radošević, Anita (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče ovo je, ovo je sad moja zadnja replika u ovom dijelu rasprave pa ću se osvrnuti na nešto o čemu smo manje govorili, a to je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja koja je ustvari zadužena za provođenje zakona o kojem danas razgovaramo, pa bi vas molila da nam malo pojasnite i zbog svih naših građana koji nas slušaju jesu li usluge koje nudi usluga agencija kroz obavljanje svojih poslova jednako dostupne u svim dijelovima Hrvatske i ima li agencija svoje podružnice, kako ona komunicira s građanima, poduzetnicima i svima onima koji trebaju mišljenje, savjet, pomoć ali i prijavit neku nepravilnost. Znači je li ona svima dostupna ili tu još ima prostora za napredak? I još bi se osvrnula da li je u nadležnosti agencije samo pitanje odnosa kupaca i dobavljača ili se tu na neki način mogu uključiti i građani koji plaćaju najveću cijenu nepoštenih trgovačkih praksi jer plaćaju veću cijenu proizvoda ukoliko … …/Upadica Željko Rener: Hvala./… Hvala cijenjenoj zastupnici Pocrnić Radošević na upitu. Da, ovaj zakon regulira odnos dobavljača i kupca i provedbu nepravilnosti od strane Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja kontekstu ta dva dionika u lancu. Mi smo kroz izmjene i dopune dodatno naglasili kontekst nenajavljenih kontrola tako da bi rad i provedba ovog zakona vezano za kontrole od strane Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja koja, koja definira područje rada na području cijele Hrvatske bio što učinkovitiji. S druge strane zaštita prijavitelja, a u tom kontekstu dakle i građani mogu na određeni način koji imaju saznanja, informacije prijaviti Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja potencijalne nepravilnosti. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da, poštovana predsjednica Odbora za poljoprivredu Marijana Petir. Izvolite. Hvala vam lijepa potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Državni tajniče sa suradnicima, zastupnice i zastupnici, Odbor za poljoprivredu Hrvatskoj sabora raspravljao je u svojstvu matičnog radnog na svojoj 119. i 121. sjednici Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom koji je predsjedniku HS-a dostavila Vlada RH aktom od 21. prosinca 2023.g.. Obzirom da je izvješće izuzetno sadržajno i dugačko svima preporučam da ga a ja ću samo dati osnovne naglaske i predložiti vam da nas podržite u zaključku koji je odbor predložio HS-u na usvajanje. Odbor Odbor je predložio u svojoj raspravi više rješenja, ta rješenja prepoznaje i zakonodavstvo drugih država članica, zbog toga smo i agenciju, ali i nadležna državna tijela pozvali da osmisle način kako ta rješenja za suzbijanje nepoštenih trgovačkih praksi koja predlažemo provesti u praksi. Naglasili smo da je jako važno s modela razmišljanja kako se nešto ne može riješiti prijeći na model učinkovitog rješavanja problema koji godinama opterećuju hrvatsku poljoprivredu te je upravo u tom smislu odbor dao više prijedloga na razmatranje. Također članovi odbora su se usuglasili oko potrebe snažnije zaštite proizvođača koji su izloženi nepoštenim trgovačkim praksama osobito kod stavljanja na tržište proizvoda iz trećih država čija proizvodnja ne mora udovoljavati zahtjevima kvalitete sigurnosti hrane kojima moraju udovoljavati naši poljoprivrednici. Stoga smo u odboru jednoglasno podržali ovaj zakon i predložili sljedeći zaključak, HS poziva Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja i Državni inspektorat da u roku od tri mjeseca razmotre pozitivna iskustva drugih država članica u sprječavanju nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom osobito onih vezanih uz sljedivost poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kao i metode utvrđivanja proizvođačkih cijena i sustave za njihovo praćenje te da temeljem istih ponude rješenja kojima bi se osigurala pravednija raspodjela vrijednosti u lancu opskrbe hranom. Vjerujem da ćemo i od svih vas dobiti podršku za ovaj zaključak. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Prije nego što dam riječ dalje, pozdravimo na galeriji članice i članove Županijskog odbora mladeži HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije na čelu sa predsjednikom Ivanom Skelinom. A sada idemo na klubove i bit će u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta govoriti poštovani zastupnik Davor Dretar. Izvolite. Hvala vam lijepa. Poštovani g. potpredsjedniče, poštovani g. državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege, mladi HDZ-ovci. Dobar dan svima. Eto stav Kluba zastupnika Domovinskog pokreta naravno jest treba podržati ovaj Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom. No moje izlaganje će poći samo nešto malo šire, evo kao što je poštovana gospođa zastupnica, uvažena zastupnica Petir i predsjednica saborskog Odbora za poljoprivredu i navela, ovdje u konačnom tekstu zakona vidimo da nije prihvaćen prijedlog Odbora za poljoprivredu da se omogući zaštita nacionalnog tržišta od tržišnih viškova iz drugih država članica na način da se u ovaj zakon unese odredba prema kojoj bi krajnja prodajna cijena morala biti u rangu odnosno ne smije biti niža od proizvodne cijene. Predlagatelj nam je u obrazloženju naveo da je takva odredba u suprotnosti s temeljenim načelima slobode tržišta i trženja te da je protivna eu pravu i čl. 101. Ugovora o funkcioniranju EU te da se Revizorski sud EU do sada negativno očitovao na uključivanje ovakvih mehanizama u dosadašnjoj zakonodavnoj praksi država članica EU. Obrazloženje jest zaključno

nastavno navodi da se proizvođačima koji mogu proizvoditi konkurentno i jeftinije od propisane proizvodne cijene time može oduzeti pravo na tržišnu utakmicu i da oni ne bi mogli iskoristiti te svoje prednosti. Naravno, moramo tu stati i zapitati se kako bi netko ostvario ovu tržišnu prednost odnosno kako bi neko mogao proizvoditi ispod proizvodne cijene. Koje je to tržište s kojega nam dolazi nešto što je jeftinije odnosno proizvedeno jeftinije nego što to možemo mi ovdje u EU? Najčešće je slučaj dakle odgovor je uvijek jednak te isti to su uglavnom treće zemlje. Kao što sam i nedavno naveo u obraćanju s ove govornice, možda zvuči pretjerano, ali činjenica jest jedemo svjetsko i i europsko smeće, jedemo jeftine i nekvalitetne proizvode koji ne bi smjeli uopće naći svoj put do polica trgovačkih lanaca u Hrvatskoj, nažalost uglavnom u stranom vlasništvu. Postavio bih pitanje poštovanom g. Majdaku na nekoliko stvari iz njegovog uvodnog izlaganja, znam da mi ne možete odgovoriti, ali evo neka ostanu kao nešto za razmišljanje. Spomenuli ste između ostaloga u vašem uvodnom izlaganju da će se tu osnovati određeni krizni fond koji će pretpostavimo biti recimo to jednostavno račun na kojem će bit neka financijska sredstva, kratko i jasno novci kojima će se onda pomagati proizvođačima koji će doći u škare nepoštenih trgovačkih praksi. Spomenuli ste između ostalog da će se iz Kriznog fonda namirivati i štete od eventualnih elementarnih nepogoda, znate da sam oko toga jako zainteresiran pa predlažem da kasnije malo popričamo da vidimo kako će se odnosno kome će se kompenzirati štete nastale elementarnim nepogodama. Spomenuli ste između ostalog i udruživanje poljoprivrednih proizvođača, zanimalo bi me što točno država radi kako bi motivirala pojedinačne proizvođače da se udružuju kako bi naravno stekli povoljniju pregovaračku poziciju prema onima s kojima ulaze u poslovne odnose, u poslovne suradnje i naravno što smo krupniji, što više proizvodimo potpuno je jasno da se možemo bolje postaviti unutar određenog poslovnog pregovora. Spominjao sam danas u slobodnom govoru i činjenicu da nam je recimo Baranja prazna, da nam se Slavonija prazni, sela sjeverozapadne Hrvatske potpuno se preorijentiraju na neke druge proizvodnje, sve manje naravno na poljoprivredne, ne isplati se biti mali proizvođač i to je ono što u stvari čovjeka najviše smeta kada se kaže da se nešto ne isplati proizvoditi. Ja uvijek moram postaviti pitanje, a kako se to seljaku prije stotinu godina isplatilo? Pa vrlo jednostavno, očigledno su u tu računicu isplativosti ušli neki novi čimbenici ili faktori kako ih naziva matematika. Ti faktori su nešto na što mi kao država odnosno naša Vlada kao ona koja provodi politike u Hrvatskoj, ne može utjecati. Došli su tu interesi globalnih trgovačkih lanaca velikih multinacionalnih i nadnacionalnih korporacija i očigledno unutar toga je teško plivati i zadržati bar neki nivo one osnovne suverenosti jedne države. Spomenuli smo između ostalog i ove treće zemlje koje kao proizvode izuzetno jeftinu hranu. Naravno njih ne obvezuje ona suluda agenda koja se zove europski zeleni plan u kojoj se kao u nekoj krasnoj slikovnici, doslovno planira da će se napraviti krave koje neće ispuštati metan. Ne znam kako to točno europski zeleni plan misli napraviti da krava ne prdekne, da budemo jasni, kratki i domaći ali očigledno europski zeleni plan predviđa da će livadama cijele Europe pasti lijepe krave one koje vidimo u televizijskim reklamama i koje će sa svoje stražnje strane ispuštati osvježivače prostorija. Očigledno je to taj plan. Taj plan ne može uspjeti, taj plan je preambiciozan, taj plan je izuzetno opterećujući za svakoga poljoprivrednika na području EU, a o tome vam odnosno o provedivosti toga plana, vam vrlo jednostavno govore stotine pa i tisuće prosvjednika, stotine pa i tisuće traktora na ulicama europskih metropola, na ulicama europskih gradova i naravno na cestama kroz europska sela. Pogledajte to dobro pa se zamislite koliko je to u stvari provedivo. Eto rekao sam, otišao sam mrvicu šire. Poljoprivreda je uvijek bitna tema naročito za političke stranke koji ju smatraju jednom od osnova prave i iskrene državne suverenosti. Što se tiče Konačnog prijedloga zakona naravno, u samome glasovanju Klub zastupnika Domovinskog pokreta će ga podržati. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika Mosta, govorit će poštovane zastupnice Marija Selak Raspudić i poštovani zastupnik Marin Miletić, najprije poštovana zastupnica Marija Selak Raspudić. Izvolite. stajao na obrani interesa i prava malih proizvođača koji ponajviše stradavaju u tom lancu opskrbe hranom i njihovoj potrebi i pravu da njihovi proizvodi na kraju dođu do krajnjih kupaca. Kada govorimo o kupcima, o njima s jedne strane imamo ono što se zove potrošačka prava i to je način na koji se štite kupci. Međutim kada govorimo o proizvođačima, način na koji oni štite svoja prava je kroz Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja koja odlučuje o povredi njihovih prava i ono što je najčešći problem u RH je da s jedne strane stradavaju potrošači, to smo svi mi građani koji kupujemo u različitim supermarketima ili velikim lancima opskrbe hranom, a s druge strane ne oštećuju ih i istodobno stradavaju i ti isti proizvođači do čijih proizvoda mi kroz te posrednike pokušavamo doći. Kada govorimo o potrošačima, ovdje želim još jednom podsjetiti i istaknuti da se Most založio za to da se dvojno iskazivanje cijena nastavi i u ovoj godini i to na žalost unatoč i udrugama za zaštitu potrošača i njihovim apelima, nije prošlo. Mi smo bili svjedoci toga da se dvojno iskazivanje cijena činilo na različite načine u različitim trgovačkim lancima, a većinom s ciljem da bi se manje uočila vrijednost odnosno ona cijena na koju su građani navikli, koja je bila izražena u kunama s ciljem mogućeg većeg povećanja cijene u eurima koje su građani teže preračunavali, pogotovo oni starije životne dobi imajući u vidu da se njima ta poskupljenja nisu činila zbog odnosa eura i kune, toliko velika jer su se brojala u centima, a u konačnici su ih koštala itekako više nego što su ih koštala ona prethodna u kunama. Na žalost taj nam prijedlog nije prošao i mi smo danas svjedoci toga da imamo izrazito visoke cijene izražene u eurima, da ne znamo pratiti njihov rast, pogotovo građani starije životne dobi, a da smo u bitnome osiromašili pa da kada govorimo o porastu plaća koji je prisutan u RH, prije svega treba imati u vidu omjer inflacije koja je bila jedna od najvećih u Europi u odnosu na naš trenutni porast plaća pa i onu činjenicu da u privatnom sektoru na mnogim mjestima, plaće na kraju nisu porasle s obzirom na to da se moglo ovdje određivati razliku između bruto iznosa i onoga što je neto dobio radnik. Međutim kada govorimo danas o proizvođačima, a naš je cilj kroz ove zakonske izmjene zaštititi upravo te proizvođače, onda treba reći slijedeće. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja podnosi godišnja izvješća HS-u. U tim izvješćima osim onog skraćenog dijela, možemo u ovom opsežnijem dijelu pronaći konkretne primjene nepoštene trgovačke prakse koje bi trebali približiti našim građanima, sve izazove s kojima se susreću proizvođači koji na vlastitoj muci, trudu i radu, pogotovo ako se radi o OPG-ovima, pokušavaju ostvariti svoj život ali i pružiti domaće kvalitetne proizvode našim građanima. E pa to isto izvješće se bilo pojavilo u Hrvatskom saboru za 2022. godinu u 19. lipnja 2023. godine, ono je bilo povućeno i bilo je povućeno zato što su 19. srpnja 2023. godine dakle naknadno dostavljene primjedbe Ministarstva financija i Ministarstva pravosuđa i uprave u kojima je navedeno što je potrebno ispraviti u Godišnjem izvješću o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2022.g., pa je dokumentacija koja je stavljena u HS povučena. Sad se ja kao saborska zastupnica pitam, kako je moguće da ovako bitno izvješće koje govori o tržišnom natjecanju u RH nakon što je jednom finalizirano i dostavljeno HS-u u u državnoj Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja bude povučeno zato što su naknadno dane primjedbe nadležnih odnosno zainteresiranih ministarstava kao što su Ministarstvo financija i Ministarstvo pravosuđa i uprave? I što je onda s tim izvješćem za 2022.g., da li ono uopće vrijedi i što je u njemu pogrešno i što je nedostajalo? Godišnja izvješća obveza su svake agencije sukladno zakonu da o njima može raspraviti HS i na temelju njih stvarati kvalitetnije zakonske okvire za dokidanje, u ovom slučaju nepoštenih trgovačkih praksi. Odjednom imamo jedno izvješće koje se nakon što je već ušlo u proceduru zbog primjedbi ministarstava povlači. Za očekivati je i kao opomenu ovdje istaknuti da bi se valjda državna uprava morala moći među sobom koordinirati prije nego što finalni dokument dođe na ruke HS-u, pogotovo u slučaju očito ozbiljnih ozbiljnih pogreški koje rezultiraju da se cjelokupno izvješće mora povući. Znajući to i znajući koliko je ovo izvješće važno ovdje ipak želim istaknuti nekoliko konkretnih primjedbi i nekoliko konkretnih primjera nepoštenih trgovačkih praksi da bi građanima RH bilo jasnije s čime se susreću ti naši mali proizvođači koji mahom, a to je opći dojam nakon čitanja cijelog izvješća i ne samo ovogodišnjeg odnosno za 2022. nego i svih onih prethodnih i dalje su primorani jer se osjećaju ustrašeno i ucijenjeno da sve kršenje prava koje se događa prijavljuju anonimno i da unatoč prethodnim zakonskim odredbama i iz 2017.g., a vjerojatno i unatoč ovim budućima se i dalje krše njihova temeljna prava u smislu toga da budu barem plaćeni u okviru zakonskih rokova za ono što daju lancu trgovina koji će kasnije plasirati njihov proizvod na tržište da dođe do krajnjeg kupca. Sada ću navesti nekoliko primjera iz Izvješća Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja je u području nepoštenih trovačkih praksi u 2022.g. u lancu u lancu opskrbe hranom riješila 79 predmeta od toga 10 upravnih i 69 neupravnih predmeta. Na dan 31. prosinca 2022. ovaj dio izvješća ja pretpostavljam da je ispravan i da se primjedbe Ministarstva financija i pravosuđa i uprave nisu odnosile na njega, nažalost podrobnije podatke vam ne mogu pružiti zbog toga što je izvješće povučeno, barem je rečeno da se dokumentacija povlači. Postupanje u osam upravnih postupaka pokrenutih protiv trgovaca Plodine d.d. Rijeka, Pemo d.o.o. Dubrovnik, Boso d.o.o. Vinkovci, Tommy d.o.o. Mlin i pekare d.o.o. Split, PPK Bjelovar d.d. Bjelovar te otkupljivače SEtovia voće d.o.o. Zagreb. O čemu se ovdje radi? Povod za pokretanje pet upravnih postupaka bila su saznanja do kojih je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja došla iz anonimnih predstavki dok su preostali postupci pokrenuti po službenoj dužnosti kao rezultat utvrđenja postojanja indicija u okviru istraživanja stanja na tržištu i analizom dokumentacije pribavljene u skladu s čl. 17. st. 1. Zakona kojim je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja ovlaštena prikupljati podatke. Tu je okončano 10 upravnih postupaka. No više od svega želim istaknuti konkretne primjere toga kako se krše prava naših proizvođača. Primjerice Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja je utvrdila da je PIK za pruženu uslugu organiziranja otkupa sirovog mlijeka nekima od dobavljača proizvođača nije izdao račune u skladu sa zakonom i poreznim propisima što je propust koji se smatra nepoštenom trgovačkom praksom. Kako to ide dalje u praksi? Protivno ugovorima o otkupu mlijeka obračunavao je premiju prema isporučenoj količini mlijeka u litrama, a ne u kilogramima. Na taj način dobavljačima proizvođačima za isporučeno sirovo mlijeko obračunavao isplatio niži iznos od onoga od onoga koji bi dobili da je premiju obračunavao prema isporučenoj količini u kilogramima čime je na netransparentan način umanjio vrijednost isporučenog sirovog mlijeka standardne kvalitete te tako dobavljačima nametnuo nepoštenu trgovačku praksu. Nadalje, sirovo mlijeko isporučeno u razdoblju od siječnja 2020. do svibnja 2020.g. izvršavao je u rokovima duljim od dopuštenih 30 dana kada je zaprimio račun dobavljača odnosno od dana kada je zaprimio rezultate analize kvalitete mlijeka iz središnjeg Laboratorija za kontrolu kvalitete mlijeka za dobavljače koji ne izdaju račun. Zbog teške povrede zakona kažnjen je sa 13.272,28 eura. Kada govorimo o primjerice Setovii voće iskorištavajući značajnu pregovaračku snagu sa četri dobavljača ugovorilo otkup lubenica pisanim ugovorima koji nisu sadržavali odredbe o roku isporuke, sa dobavljača pisanim ugovorima nije odredilo kvalitetu i vrstu robe koja je predmet tih ugovora u odnosu na dva dobavljača izvršavalo je plaćanje u rokovima duljim od 30 dana koji je propisan za svježi proizvod te sa jednim dobavljačem pisanim ugovorom nije odredilo mjesto isporuke time da se navedeno razdoblje ne odnosi na trajanje svih povreda. neki od primjera koji na vrlo plastičan način pokazuju kako se krše prava malih proizvođača u RH. Rokovi isporuke se ne poštuju, ne poštuju, ne plaća se na vrijeme, a u situaciji kada i stupaju njihovi proizvodi na tržištu iskorištava se moć tog lanca, ta tzv. značajna pregovaračka snaga da bi se zapravo potpisivalo protupravne ugovore i da bi se te proizvođače stavljalo u izrazito nepovoljan položaj. Očekujemo redovita godišnja izvješća da bismo ovakve primjere mogli prinijeti pažnji naših građana, da bismo se mogli izboriti za poštenije trgovačke prakse i stvoriti kvalitetnije ozračje tržišnog natjecanja u RH. Prvo u redu treba vidjeti da državna uprava među sobom komunicira na kvalitetan način, da ne dobivamo izvješća koja se naknadno povlače iz procedure, a mi i uz ove zakonske izmjene, ali uz opomenu da se ne poštuju ni one koje već jesu zapisane u zakonu, pozdravljamo sve ono što će ići na korist naših malih proizvođača čije proizvode, pogotovo one domaće svi mi kao potrošači želimo u svojim domovina konzumirati. Nastavit će u ime istog kluba poštovani zastupnik Marin Miletić, izvolite. **Miletić, Marin (MOST)** Hvala vam potpredsjedniče Sabora, poštovani državni tajniče. Ja moram bit dosta skeptičan i pesimist, zato jer, dok se truje naša zemlja i dalje sa glifosatima, a znamo da ovdje Miro Bulj ispred Kluba Mosta itekako predlagao i predlaže da se prestane sa trovanjem naše zemlje, dok ukrajinske žitarice ruše cijenu na području cijele Europe, dok ukrajinski tajkuni grade megafarmu pilića u okolici Petrinje iako smo tu rijetko samodostatni, u proizvodnji, je li, svoje svježe piletine, dok nismo zaustavili uvozni lobi koji nam prodaje patvorine, koje se onda nazivaju medom, a nemaju veze s medom, kao što ja imam veze s kirgistanskom visoravni, dok nemamo samodostatnost, dok naši proizvođači zdrave hrane su ugnjetavani, mi ovdje opet bacamo neke floskule prije izbora, opet se govori o nekim zakonima, a činjenica je da na terenu je puno, puno drugačija slika. Jasno mi je da smo mi članica, naravno, EU i da, i jaja, kad pričamo o jajima, ako ulaze u EU, podliježu kontroli na ulasku u EU, imamo velikih problema sa jajima koji nam stižu iz Ukrajine, jasno mi je da nema nekih kontrola, no ono što nikako nije dobro, da nismo radili strategiju. Dakle pametne države poput Austrije, kada sam bio u Beču, onda sam razgovarao sa pčelarima i pričali smo o problemima koje oni imaju, npr. evo, kad konkretno govorimo o jajima i oni kažu, mi vam našu djecu od vrtića učimo, od vrtića da kupovina naših naših jaja, naših proizvoda je pitanje domoljublja i časti i oni nama kažu mogu mađarska jaja bit dva puta jeftinija, Austrijanac ih neće kupovati. E vidite, tako se ponaša odgovorna politika. Ona od najranije dobi odgaja svoje klince, odgaja našu mladost, odgaja učenike što znači kad ti kupuješ svoje, kupuješ hrvatsko, podupireš vlastite proizvođače, proizvođače zdrave hrane i tako na koncu i čuvaš svoje gospodarstvo. Ali kad ti imaš na vlasti ljude koji sanjaju o Bruxellesu, koji se bude usred noći i samo gledaju kako da dođu na pozicije moći, koji slušaju tamo svoje gazde, pa onda je logično da i politike su takve koje ne čuvaju naše proizvođače hrane, koji ne brinu za poljoprivrednike, kako da i brinu kad je 500 tisuća Hrvata protjerano radi korupcije i nepotizma iz Hrvatske i to su sve one brige i problemi s kojima će se odgovorne politike morati pozabaviti, ja vjerujem, ako Bog da i narod bude htio, pošteniju, slobodniju, uređeniju Hrvatsku već nakon ovih izbora. Povredu Poslovnika imamo jednu pločicu je dignuo poštovani zastupnik Šašlin. **Šašlin, Stipan (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče, čl. 238. Kolega Miletić je tu sad nabacao svašta, svega i svačega misleći da će to narod progutati. Međutim, kolega Miletiću, vi morate znati da jaja u Mađarskoj su trenutno 30% skuplja nego u Hrvatskoj. Je li vi znate da jedan, jedna pereca ona u Mađarskoj trenutno košta 3 eura?

Dobro, kolega Šašlin, to nije bila povreda Poslovnika pa vam dajem opomenu. Kolega Miletić je dignuo isto povredu Poslovnika. **Miletić, Marin (MOST)** Čl. 238, uvaženi kolega zastupnik je pobrkao sve lončiće, on samo ima zadatak da brani svoju partiju, stranku, oprostite, ali meni je to jasno. Ja sam pričao o hrvatskim o hrvatskim jajima, o našim OPG-ovcima, proizvodnji zdrave hrane. Kolega brani svoje politike, meni je to legitimno, ako Bog da, na brzim izborima završit ćemo i sa branjenjem takvih nehrvatskih politika. Dobro. I to je bila, kao što znate, replika pa i vama dajem opomenu. Sada će u ime Kluba zastupnika SDP-a govoriti poštovana zastupnica Boška Ban Vlahek. **Ban, Zahvaljujem predsjedavajući. Uvažene kolegice i kolege. Ako se osvrnemo na stanje u cijeloj poljoprivredi naše zemlje, ovaj Zakon bi u nekoj bližoj budućnosti mogao postati bespredmetan jer sve je manje poljoprivrede. S razlogom postavljamo pitanje do kada će poljoprivrednici biti najniži u lancu, s najmanjim primanjima, dok se s druge strane trgovci besramno bogate. Dok ne okrenemo priču u drugu stranu, dok poljoprivrednici ponovo ne postanu gazde svojih imanja u punom smislu riječi, neće nam biti bolje. Možda niste krivi za sušu, poplavu, tuču ili kugu, ali krivi ste što su naši poljoprivrednici na koljenima i upravo zbog niza problema u domaćem agraru i uvoznih politika, hrvatski poljoprivrednici ponovno su izašli na ulice. Ovog puta kod mene na sjeveru, u Čakovcu i na istoku zemlje u Đakovu. Oni su izašli na ulice kako bi upozorili na probleme s kojima se suočavaju te dali potporu europskim kolegama koje već neko vrijeme prosvjeduju protiv zajedničke europske poljoprivredne politike za koju kažu da uništava proizvođače i selo. Dobrim se dijelom i bune protiv nepoštenih trgovačkih praksi i traže od Državnog inspektorata jače kontrole i uvoza iz trećih zemalja i kvalitete uvezene robe. Problemi u poljoprivredi su veliki i nisu ovi ljudi izašli na ulice jer im je dosadno već se jednostavno prelila čaša i žele javno iskazati kakvo je stanje. Probleme s kojima se susreću poljoprivrednici vrlo je specifična hrvatska proizvodnja na ostale u EU. Međutim, većina problema je ona europske prirode i najviše je problema s administracijom koju nameće EU poljoprivrednicima. 30% vremena se bave administracijom umjesto da to vrijeme provedu na poljima. Drugi problem su veliki trgovinski sporazumi zbog kojih dobivamo hranu iz zemalja trećeg svijeta koja nije jednake kvalitete, a po dampinškim cijenama. Prosvjed su podržali svi poljoprivrednici pa su pod sloganom „poljoprivreda jednako budućnost, hrana jednako život“ okupljeni ratari, stočari, voćari, povrtlari i vinogradari. Prilikom prosvjeda predstavili su svojih 12 zahtjeva. 1. Smanjenje administrativnog opterećenja, ukidanje geotagiranja fotografija posebice kod mjere za stajski gnoj. 2. Treba oformiti tripartitno povjerenstvo za redoviti mjesečni izračun proizvođačkih cijena. 3. Izmjena zakona o NTP-u gdje se uzimaju u obzir podaci iz točke dva. 4. Izmjena strateškog plana ZPP-a u korist primarne poljoprivredne proizvodnje i prerade. 5. Uvoz hrane i poljoprivrednih proizvoda i prerađevina iz trećih zemalja u suradnji sa DIRH-om treba kontrolirati kod svakog uvoza. 6. Pokretanje uzajamnog fonda iz čijih sredstava bi se namirivali tržišni poremećaji. 7. Dozvoliti upis u ARKOD svima koji koriste parcelu, a za ostvarivanje prava na potporu koristiti trenutni pravilnik. 8. De minimis podignuti na 25 tisuća eura. 9. Uvesti plaćanje poreza na promet nekretnina kod zamjene poljoprivrednog zemljišta po uzoru na komasaciju. 10. Uvesti nacionalnu potporu, kapitalno ulaganje za povrat od 40% za investicije u poljoprivredu i preradu do 200 Urediti Zakon o poljoprivrednom zemljištu. I zadnje 12. isplata ratarskom sektoru 300 eura za prvih 100 hektara. Sve je to posebno važno uoči sastanka koji će se održati 23. veljače gdje će se okupiti brojne europske komore kako bi se svi ti problemi počeli rješavati. Poznato je naime da se slični prosvjedi održavaju diljem Europe pa su već održani u Francuskoj, Njemačkoj i Italiji. I Varaždinska i Međimurska županija, ali i cijeli sjever Hrvatske u nekim poljoprivrednim kulturama mogu hraniti cijelu Hrvatsku i za vrijeme turističke sezone i izvan nje i s ove govornice iskazujem punu podršku našim poljoprivrednicima u ovom opravdanom štrajku čime na legitiman, legitiman način traže svoja prava. Vrijeme je da se tim vrijednim ljudima vrati dostojanstvo, uvaže njihovi zahtjevi i sluša ih se jer oni jedini realno znaju kakvi su problemi i nude rješenja tih problema. Oni su jedini iskazali hrabrost i izašli na ulice dok njihova krovna organizacija Hrvatska poljoprivredna komora kalkulira i dodvorava se vladajućima. I na samom kraju kako ne bi ispalo da smo samo kritički ima nešto sa čime se slažem, sa kolegom Ivanovićem iz redova HDZ-a, trenutno ga nema, a na odboru je rekao jednu rečenicu. Koliko je jaka država jako nam je i selo. Slažem se, selo je pred izumiranjem pa onda nije teško zaključiti što je sa državom. Hvala vam lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovana zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Državni tajniče, zastupnice i zastupnici nepoštena trgovačka praksa jedan je od najozbiljnijih problema s kojima se suočavaju poljoprivrednici diljem Europe pa tako i Hrvatske. kako smo među prvima u EU donijeli Zakon o suzbijanju nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom i među prvima smo se uskladili sa europskom direktivom jasno smo poručili da je ovaj problem prepoznat i da ga želimo riješiti. To se sasvim sigurno neće dogoditi preko noći jer nije to lagan proces imajući u vidu da smo dio zajedničkog europskog tržišta pa se onda cijene koje su po svakom svom učinku ustvari dampinške tako ne tretiraju dok se za utvrđivanje predatorskih cijena traže toliko zahtjevnih dokazi da je na razini cijele EU pokrenuto tek nekoliko postupaka. Obrazloženje koje smo dobili da su dampinške i predatorske cijene regulirane drugim propisima te da se prodaja proizvoda po takvim cijenama ovim zakonom neće propisati kao nepoštena trgovačka praksa ne rješava problem jer da prema Zakonu o trgovini i Zakonu o tržišnom natjecanju postoje pravni mehanizmi koji se mogu koristit za sprječavanje takvih praksi i da se mogu sankcionirati takve pojave onda ne bi na tržištu imali poljoprivredne proizvode Zato mi u Klubu zastupnika HDZ-a konstantno pozivamo na dijalog nadležnih državnih tijela i poljoprivrednika kako bi zajednički tražili rješenja. U tom smislu predložili smo u više navrata da se nepoštenom trgovačkom praksom proglasi prodaja proizvoda ispod njihove proizvođače cijene te moram reći da nam je važno dobit od predlagatelja pojašnjenje obrazloženja koje smo dobili na taj naš prijedlog, da ne postoji matematički model niti metodologija kojom bi se ta cijena izračunala. Naime, na temelju podataka koje smo prikupili iz drugih država članica vidljivo je da postoje pozitivne prakse koje bi trebalo uzeti u obzir. Osim toga prema dostupnim informacijama u Hrvatskoj te kalkulacije radi savjetodavna služba. Na razini EU postoje posebni opservatoriji za mlijeko, meso, žitarice, voće, povrće, vino koji objavljuju usporedne podatke cijena država članica u EU. I Državni zavod za statistiku objavljuje prosječne proizvođačke cijene iz istraživanja otkupa i prodaje koje se računaju na temelju prikupljenih podataka o količini i vrijednosti poljoprivrednih proizvoda. Zato smo stava da sve ove institucije trebaju udružiti snage kako bi došli do pravih podataka jer utvrđivanje proizvođačkih cijena ključno je za suzbijanje nepoštenih trgovačkih praksi. Smatramo da zahtjev poljoprivrednika koji je artikuliran posljednjih dana kako je nužno da Ministarstvo poljoprivrede, poljoprivrednici i predstavnici znanstvene zajednice kroz tripartitno povjerenstvo krenu pratiti redovito mjesečne izračune proizvođačkih cijena treba biti prihvaćen. Slovenija je primjerice donijela uredbu o obaveznom redovitom mjesečnom dostavljanju podataka o cijenama poljoprivredno prehrambenih proizvoda temeljem koje vlada prati, analizira i kontrolira kretanje cijena pojedinih proizvoda u prehrambenom sektoru. Kalkulacije godinama na mjesečnoj i godišnjoj razini objavljuje slovenski Kmetijski institut za sektore stočarske i biljne proizvodnje. Kalkulacije sadrže troškove proizvodnje umanjene za subvencije, tržne cijene, a u obračunu dohotka prikazana je bruto i neto dodana vrijednost gospodarstva uključujući i neto dodanu vrijednost na utrošeni sat rada u pojedinim sektorima. Francuski Agrimer već nekoliko 10-ljeća sustavno prati tržne odnosno proizvođačke cijene hrane uključujući i krajnje maloprodajne cijene sa pokazateljima bruto marži prehrambene industrije i trgovaca reprezentativnih proizvoda biljnog i animalnog podrijetla. Neki izvori govore o tome da je Francuska zbog toga imala najnižu stopu inflacije jer su cijene proizvoda mogli držati pod kontrolom. Francuski Agrimer, Agrar Markt Austria i njemački Savezni ured za poljoprivredu i hranu potpisali su sporazum o zajedničkom praćenju tržišta poljoprivrednih proizvoda. Smatramo da bi se ovoj vrijednoj inicijativi trebala pridružiti i Hrvatska jer bi nam za pravovremene i učinkovite reakcije bile korisne informacije o izvješćivanju o tržištu, kao i o samoj analizi tržišta. Razumijemo i bojazan predlagatelja ovog zakona vezano uz zaštitu tržišnog natjecanja, no također smatramo da ima prostora za hrabre i kreativne političke odluke koje će zaštititi domaću proizvodnju i na njima moramo zajednički poraditi. Točno je da na europskoj razini nije propisana zajednička minimalna cijena poljoprivrednih proizvoda, no neke države članice propisale su u okviru svog nacionalnog zakonodavstva minimalne cijene poljoprivrednih proizvoda kako bi zaštitile svoju poljoprivrednu proizvodnju. Tako su primjerice Francuzi 2021.g. uveli 5-godišnju probu, nešto poput pilot projekta koja se zove tzv. tunel cijena u pisanim kupoprodajnim ugovorima u kojima su određene minimalne i maksimalne granice unutar kojih se ugovorena cijena može kretati, a uzimajući u obzir proizvodne cijene. Ova proba provodit će se u sektoru govedarstva za kojeg su Francuzi procijenili da je najosjetljiviji. Administrativna novčana kazna bit će izrečena ako prodavatelj ili kupac poljoprivrednog proizvoda u sektoru obuhvaćenom tunelom cijena ne ispuni svoje obaveze i usprotivi se njegovu korištenju. U Španjolskoj je zakonom propisano da cijena određena u ugovoru o opskrbi koja se mora platiti primarnom proizvođaču ili skupini primarnih proizvođača uvijek mora biti viša od ukupnih troškova koje snosi proizvođač ili od stvarnih troškova proizvodnje. Ova definicija uključuje sve troškove koji se snose za razvoj njihove profesionalne djelatnosti. Troškovi proizvodnje koje snosi svaki operatere u lancu, a ne samo proizvođači razrađuju se pojedinačno i posebno. Ne postoji jedinstvena ili opća definicija troškova po sektoru, proizvodnom polju ili karici u lancu bilo da je riječ o javnom ili privatnom subjektu. Osim toga zabranjena je prodaja s gubitkom u posljednjoj fazi lanca odnosno potrošačima, tako da trgovci na malo neće moći ni nuditi, ni prodavati prehrambene proizvode po cijeni nižoj od one za koje se plaća njihova kupnja. U Poljskoj je u proceduri usvajanja Nacrt zakona o prodaji domaćih proizvoda na malo tzv. lokalna polica kojom bi se uvela obaveza da supermarketi osiguraju na svojim policama 2/3 proizvoda proizvedenih u Poljskoj. Ideja je ojačati položaj poljoprivrednika u lancu opskrbe hranom kako bi se potrošačima omogućio pristup zdravoj poljskoj lokalnoj hrani. Prijedlog pretpostavlja da će supermarketi te proizvode označavati poljskom zastavom. Vjerujem da se svi možemo složiti oko potrebe snažnije zaštite proizvođača koji su izloženi nepoštenim trgovačkim praksama, osobito kod stavljanja na tržište proizvoda iz trećih država čija proizvodnja ne mora udovoljavati zahtjevima kvalitete i sigurnosti hrane kojima mora udovoljavati proizvodnja naših poljoprivrednika. Na hrvatsko tržište dolaze poljoprivredni i prehrambeni proizvodi iz drugih država članica po cijenama bitno nižih od proizvođačkih, čime nam stvaraju nelojalnu konkurenciju, a pitanje je može li se za te proizvode dokazati sljedivost. Rumunji su primjerice u svom zakonu definirali da se nepoštenom trgovačkom praksom smatra kada se kupuje i stavlja na tržište prehrambene proizvode bez provjere njihove sljedivosti ako je nabavna cijena tih proizvoda niža od prosječnog troška proizvodnje na mjerodavnom tržištu u razdoblju otkupa prema službenoj statistici na razini EU. Sljedivost u poljoprivredno prehrambenim lancima obaveza je svih država članica EU, a njome se krajnjim potrošačima garantira kvaliteta i sigurnost prehrambenog proizvoda, ali i dostupnost informacija o proizvodu koji kupuju. EU je borbu protiv prijevara povezanih sa hranom postavila kao prioritet upravo s namjerom zadržavanja najviših standarda sigurnosti hrane. Kao što su oni koji varaju kreativni u svojim postupcima, tako i mi moramo biti kreativni u svom odgovoru. Pridružujemo se pozivu Odbora za poljoprivredu HS upućenom Ministarstvu poljoprivrede, gospodarstva i održivog razvoja, Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja i Državnom inspektoratu da u roku od 3 mjeseca razmotre razmotre pozitivna iskustva drugih država članica u sprječavanju nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, osobito onih vezanih uz sljedivost poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, kao i metode utvrđivanja proizvođačkih cijena i sustave za njihove praćenje, te da temeljem toga ponude rješenja kojima bi se osigurala pravednija raspodjela vrijednosti u lancu opskrbe hranom. Ja sam navela tek neke primjere. Suzbijanje nepoštenih trgovačkih praksi je ključno kako bi poljoprivrednici prodisali, ali treba naglasiti i da je nužno da se Hrvatska okrene vlastitoj proizvodnji jer jedino tako možemo osigurati dostupnost hrane po povoljnim, stabilnim i konkurentnim cijenama, te smanjiti uvoz. Sjetimo se samo krize koja je u opskrbnim lancima nastupila nakon pojave pandemije covid-19, ko se u toj krizi pokazao najotpronijim? Upravo domaći proizvođači. Zašto? Zato što tržište zbog ograničenja u prometu roba nije bilo opterećeno proizvodima koji narušavaju konkurentnost domaćih proizvođača. To iskustvo i model treba iskoristiti i za budućnost i mijenjati navike potrošača koje su se nakon oporavka opskrbnih lanaca nažalost mahom vratili kupnji u velikim trgovačkim lancima. Poljoprivrednici diljem Europe posljednih dana upozoravaju da proizvodi iz trećih država ne moraju zadovoljiti standarde zaštite okoliša i kvalitete u proizvodnji poljoprivrednih proizvoda koje moraju zadovoljiti europski poljoprivrednici, a pri tome se ne poštuju niti okolišni aspekti poput ograničavanja prekomjernog krčenja šuma u tim državama ili korištenja GMO-a i zaštitnih sredstava čije korištenje je zabranjeno u EU. Ovi proizvodi dolaze na europsko tržište po značajno nižim cijenama, nelojalna su konkurencija našim poljoprivrednicima, nisu dobri za proizvođače ali nisu dobri niti za potrošače. Paradoksalno ali istinito u EU smo zabranili korištenje nekih zaštitnih sredstava, planiramo ograničenje korištenja antimikrobnih sredstava, pesticida i mineralnih gnojiva dok s druge strane dozvoljavamo da proizvodi proizvedeni bez ovih ograničenja dolaze na europsko tržište. Takve proizvode plaćamo, oni urušavaju našu poljoprivrednu arhitekturu te dovodimo u opasnost i zdravlje naših potrošača. Jasno je da se kao država članica moramo pridržavati europskih pravila no ono što možemo učiniti kako bismo ojačali naš poljoprivredni sektor, a što smo planirali i u strategiji poljoprivrede ali i u nacionalnom strateškom planu u okviru zajedničke poljoprivredne politike, je upravo provođenje potrebnih mjera i investicijskog ciklusa kako bi se povećala produktivnost i povećao obim proizvodnje te moramo krenuti na drugačiji način razmišljanja, promijeniti paradigmu da prestanemo izvoziti sirovinu, a uvoziti gotove proizvode i na taj način drugim državama prepuštati našu dodanu vrijednost proizvodnje i sebi stvarati deficit u trgovini. Dakle moramo promijeniti pristup. Jako je važno veće ulaganje u preradu i poticanje udruživanja poljoprivrednika kako bi smo osigurali zastupljenost domaćih proizvoda na tržištu. Poljoprivreda je prevažna i tako je trebamo i tretirati i pokazati da je poljoprivreda in, da je poljoprivreda u modi, trebamo pokazati da cijenimo one koji se bave poljoprivredom jer poljoprivredna proizvodnja i prerada osiguravaju nam hranu za život. Iz ovih djelatnosti se ostvaruje dohodak, zapošljavaju se radnici u sektoru, održavaju se proizvodni resursi i ruralna područja i zato poljoprivredni sektor ne smijemo uzimat zdravo za gotovo već im trebamo pružiti svu potrebnu podršku, između ostalog i jasnijim propisivanjem i sankcioniranjem nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom i ubrzavanjem postupka utvrđivanja istih. Na tragu svega što je rečeno ja vjerujem da će predlagatelj uzeti u obzir naše prijedloge kao i pozitivna iskustva drugih država članica te da ćemo zajedničkim snagama uspjeti stvoriti zakonodavstvo ali i provedbenu praksu koja će nepoštene trgovačke prakse svesti na minimum jer one predstavljaju rak ranu, ne samo hrvatske poljoprivrede, vidimo da o tome govore i ovih dana europski poljoprivrednici. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, govorit će poštovani zastupnik Nikša Vukas. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Pa evo već zadnjih par ovih rasprava o poljoprivredi, je li to neka poljoprivredna proizvodnja ili nepoštena trgovačka praksa sigurno da teško je pričati o zakonu, a da se ne dotaknemo cjelokupnog stanja hrvatske poljoprivrede i da ne vidimo kako našim proizvođačima pomoći prije svega da opstanu, da nastave živjeti u svojim, u mjestima života, da čuvaju neku kulturnu i tradicijsku baštinu, da nam se ne događa da imamo depopulaciju ljudi da nam sela ostaju prazna. Kao što bi se reklo razmišljaj globalno, a djeluj lokalno. Kad se sad malo iz ove rasprave, kad čujemo sve skupa danas, ovo se potpuno slažem što je kolegica Petir rekla da bi trebalo odredit neku proizvođačku cijenu jer kako će naš proizvođač moć nešto prodat ispod cijene koliko ga ta proizvodnja košta. Ako se može izračunat, a danas se egzaktno može izračunat koliko košta jedan kg pšenice i ako je to se ispostavi da to je potrošačka, proizvođačka cijena je pola eura ili dvije kune ili kuna i pol, ne može bit ispod toga. I to je ono što mi moramo jednom u državi odredit smjernicu šta mi želimo. Odredimo, koliko je u Hrvatskoj po standardima, po po inputima znači sjemena, obrade zemlje, amortizacije strojeva, umjetnog gnojiva, zaštitnih sredstava, vrlo lako struka može izračunat ili sa zagrebačkog Agronomskog fakulteta ili sa osječkom Agronomskog fakulteta koliko košta potrošačka cijena 1 litre mlijeka, 1 kilograma proizvodnje svinjskog mesa ili koliko košta 1 kilograma i kad dođemo do toga već smo pola problema riješili ali da bi to riješili, država mora imati neki smjer i mora donijet političku odluku i mora znat, mora A ne mi pišemo strategije, u tim strategijama pišemo bajke koje se na kraju raspadnu jer ti naši proizvođači npr. u dolini Neretve, kažu pa eto mi ćemo zaorat dinje, lubenice, šta već jer mi ne možemo to prodavat po cijeni koja je sada na tržištu jer je iz Makedonije uvezeno na šlepere i šlepere poljoprivrednih proizvoda i naravno da nisi konkurentan. Ali ja ne razumijem i uporno to pričam i uporno i uporno, da mi ne možemo odredit u, u našoj zemlji sa 3,5 ili 3 milijuna i 800 tisuća stanovnika, koliko nama čega treba. Pa nam pšenice treba toliko, pa nam kukuruza treba toliko, pa nam svinjskog mesa treba toliko i da jednostavno imamo, da budemo samodostatni za svoju zemlju. Ne mi smo došli da iz godine u godinu nam poljoprivredna proizvodnja je sve manja i manja, a ulaganja u poljoprivredu sve veća i veća. Nikad se u poljoprivredu više nije ulagalo, a nikad se manje nije proizvodilo. To je jedna stvar. Druga stvar da li možemo kao država ograničit u trgovačkim lancima da toliki postotak poljoprivrednih proizvoda mora bit proizveden u Hrvatskoj. Možemo, ako želimo možemo. Ali se to nije dogodilo. Kad odete u bilo koji trgovački lanac, oni to napišu onim malim slovima. Duple očale moraš staviti da vidiš zemlju gdje je taj proizvod proizveden i onda i onda tek kad to ideš malo gledati, vidiš u biti u kakvom smo mi lošem stanju pa da vidite u biti kud su kruške, jabuke, lubenice šta ja znam rajčica, paprika, pa bi se iznenadili. pa da napravimo jednu statistiku pa da kažemo, pa da jednostavno napravimo popis od svih naših trgovačkih lanaca, od Lidla, Kauflanda, Spara, šta ja znam Konzuma da se vidi koliko kroz zadnjih 6 mjeseci je poljoprivrednih proizvoda bilo proizvedeno u Hrvatskoj, a koliko smo uvezli. ali da bi se to napravilo trebao bi se netko time baviti, a kada bi se netko trebao s time baviti onda bi se možda i trebao zamjeriti nekoj političkoj odluci jer jednostavno izgleda da u Hrvatskoj nema političke odluke da hrvatski proizvod bude u najmanju ruku barem malo, malo ima bolji položaj nego proizvodi koji se uvoze. Pa kako ćete vi objasniti danas da jedna litra mlijeka dovezenog iz Poljske u cisterni može biti jeftinija nego litra mlijeka proizvedena u Hrvatskoj? A to se događa. Kako se može dogoditi da kilogram paprike iz Makedonije bude jeftiniji nego kilogram paprike iz Hrvatske? A da država ima smjer, da država ima strategiju, da država ima odlučnost to se ne bi događalo. A nama iz dana u dan se to sve više događa i koji je rezultat, da još malo pa na tim selima neće imati tko živit jer jednostavno neće se moći bavit poljoprivredom jer neće moći preživiti u inputima i cijenama koje su danas. I to je ono što je najbitnije. I jednostavno teško je uopće pričat o toj poljoprivredi. S jedne strane volimo se pohvaliti koliko smo milijuna eura uložili u pojedine sektore, koliko je novaca plasirano i ta poljoprivreda se svela praktički da zadnjih 10 godina samo se priča mjera 5, mjera 3, novaca toliko, povuklo se toliko, a praktički šta je neki rezultat? Rezime je da nema proizvodnje, a naravno da podržavamo europske fondove, pa naravno da bogu hvala da ih ima. Hajmo povući što god možemo, ali hajmo proizvoditi. mi moramo iskoristiti ne znam do koje, do 2030. godine jer ljudi moji šta smo povukli, povukli ali tko će proizvoditi? Pa vi pođite malo, nije to više floskula. Ja to volim uvijek ponavljati. Pođite po tim našim selima, pa ćete vidjeti šta se događa. Nema, nema ljudi koji će proizvoditi. I onda tamo negdje početkom godine kada je bilo ono riječi o cijenama, kada je Vlada pritisnula velike trgovačke lance da smanje cijene, onda ti trgovački lanci umjesto da su se poklopili po ušima i rekli je, pogriješili smo oni su to slavodobitno paradirali ne znam mi smo spustili cijene, evo mi smo se dogovorili sa. Pa to se nije trebalo ni dogoditi. Znači čim si nešto spustio u startu si mogao i proći bez toga i mi bi sad trebali pričati o Zakonu o nepoštenoj trgovačkoj praksi u lancima opskrbe hranom, a mi moramo prvo pričati da li mi da nema uvoza uopće bi se mogli prehraniti sa onim što proizvodimo u Hrvatskoj. Ja mislim da ne bi. I tko kaže da bi mislim da gadno griješi. Pa hajmo napravit mi jednu bilancu, pa da možemo ljudima reći nama treba pšenice toliko, proizveli smo toliko, mlijeka toliko, proizveli smo toliko pa ćemo napravit bilancu. Ono što ne možemo proizvesti ćemo uvesti, ali hajmo napravit i uložit sve potencijale da pomognemo našim seljacima da oni to proizvedu, pa kad pođete u Slavoniju, kad vidite kakvu imaju klimu, kakve imaju poljoprivredne površine, kakvu tradiciju imaju, šta ti ljudi tamo sve znaju napraviti i sad jednostavno mi smo to doveli do toga da ti ljudi moraju ostavljat domicilnu poljoprivrednu proizvodnju i ići, mladi naraštaj ići van u Njemačku, Irsku zato što jednostavno im je država napravila uvjete da od toga ne mogu živjeti. I to su stvarni problemi. Pa neće nas bit! Mi možemo pričat što god hoćemo, nema nas. Pa ja ne razumijem da jednostavno vlast ne može vidit da je zadnji čas da zaštitimo poljoprivrednu proizvodnju. Pa mi samo da se vratimo na turizam. Neka je turizam 20 ili nebitno koliko udio u BDP-u. Ali vi kad pogledate u našemu turizmu je 70% inputa su uvozni. Ako ćeš kupit neke plahte ili lancune uvest ćeš ih izvani. Ako ćeš kupit opremu uvest ćeš je izvani. Ako ćeš kupit namještaj da obnoviš hotel uvest ćeš ga izvani. E ali šta je najtragičnije? Meso ćeš uvesti izvani, dio povrća ćeš uvesti izvani. Pa zamislite da mi smo nadogradili Slavoniju i da sve proizvode Slavonije prodavamo sad kroz turističku sezonu. Pa to bi podigli na 40%. I da krahira malo turizam ostala bi jaka poljoprivreda, a mi ovako imamo turizam i ne daj bože da se dogodi neka destabilizacija kao što je bilo u coroni, pa vidjeli ste šta se dogodilo. Poljoprivredne proizvodnje nema, turizam na aparatima, praktički cijela Dalmacija i primorje u kreditima do grla i da je ne daj bože corona ostala još godinu dana jao i naopako. Prema tome, mislim da mi prije svega moramo donijeti političku odluku šta mi želimo sa hrvatskom poljoprivredom. Ovo je dobar prijedlog što sam sad čuo od kolegice Petir da se izračuna koliko je proizvođačka cijena. Ispod te proizvođačke cijene ne možeš plasirati proizvod na tržište. I to je nešto što, o čemu bi država trebala vodit računa. Ali to onda treba doći od resornog ministarstva, a ne da Odbor za poljoprivredu mora slat amandman da se o tome ide razmišljati. Pa valjda ministrica, ministar, bilo tko pa mora o tome vodit računa. Pa oni su ti koji praktički u ministarstvu ima sigurno zaposleno preko 500 ljudi, možda i 800. Pa ima li tamo neki tim ljudi koji može reći, pa hajmo mi izračunati proizvođačku cijenu i hajmo mi kao Vlada Republike Hrvatske ići sa time. Ne razumijem, jednostavno ne razumijem. Kao da mi sami želimo uništiti i ovo malo poljoprivrede što im je ostalo. Kao što se ne slažem u morskom ribarstvu da mlada osoba koja se na nekom otoku želi bavit ribarstvom ne može zato jer su praktički sve su povlastice već date i sad on se ne može bavit ribarstvom i sad on se ne može baviti ribarstvom. Ma nađi neki način kako ćeš mu dat neku dozvolu kamo sreće da neko ostane na tim otocima i da se bavi ribarstvom. E ali bi trebalo imat prvo hrabrosti, drugo znanja, volje i donijeti političku volju da se to napravi. A tko bolje može proizvodit praktički i meso i mlijeko i žitarice nego Slavonci, pa sve imamo tamo, pa kad pođete tamo oko Vukovara pa kad vidite poljoprivredne površine nama su na fakultetu profesori reći nećete imat samo ako ne posijete, a drugo ćete sve imat, ali nema, nema jednostavno nema. E sad to je naš problem 30 godina to nije problem ni jedne vlade ni druge nego svih vlada u Hrvatskoj koje su, koje Nema proizvodnje. Možemo mi 16 puta donijeti i dobar Zakon o nepoštenoj trgovačkoj praksi kad mi poljoprivrednih proizvoda nemamo, nemamo ih, pa mi ne možemo sa povrćem servisirat turizam, pa dogodit će nam se za 5-6 godina da nema uzgajališta riba ne bi, ne bi imali uopće ribe u restoranu ne bi ju ko imao ulovit kad maknemo govorim za oboritu ribu, kad maknemo ovo malo koča i plivarica što je ostalo. Brate mili ja mislim da ako želimo jaku državu, ako želimo da ne ovisimo o uvoznim lobijima da mi prije svega se moramo vratiti 10 koraka unazad, da moramo napraviti dobar, dobru bilancu naše poljoprivredne proizvodnje, malih, malih OPG-ova, velikih proizvođača i da vidimo koliko momentalno proizvodimo, koliko nam je potrebno, kakvo je predviđanje depopulacije i iseljavanja i da hrvatsku poljoprivredu tome prilagodimo. Pa neki dan sam bio baš u Slavoniji i kažu mi ljudi koji se sa time bave da sad imate u Hrvatskoj 5 velikih proizvođača svinjskoga mesa, 5 koji praktički to još nekako drže i sami se bore. Znači prepušteni sami sebi. Nitko ne kaže da subvencije nisu dobre, nitko ne kaže da ulaganja nisu dobra, nitko ne kaže da novci koji su od EU praktički ili izlobirani da se ulaže u hrvatsku poljoprivredu da to nije dobro, pa to je dobro, ali gdje griješimo, zašto ne proizvodimo. E to je pitanje. To je pitanje. I bojim se da na to pitanje teško možemo dati odgovor. I kada se priča o poljoprivredi nema tu ideologije, nema tu lijevi desni tu je čelično stanje, proizveli smo toliko, prodali toliko. Pa mi da imamo jaku poljoprivrednu proizvodnju da možemo još te ove male udružiti u neke udruge tko, pa nema šanse da bi nama nešto iz Poljske moglo biti jeftinije nego iz Hrvatske, pa nema logike, nema matematike. Na ove cijene goriva, na ove cijene prijevoza nema nikakve šanse, ali da bi bio jak na polici moraš biti jak na polju, ako nisi jak na polju sigurno nemaš šanse na polici. Pa vi imate trgovačkih lanaca, neću ih sada imenovati u kojima ne možeš naći Podravkin proizvod u Hrvatskoj. E ljudi moji to su veliki problemi, a na koncu smo se borili za Agrokor, sistemski zakon i sad je pitanje u čije ruke će otići PIK-ovi. Otići će u strane ruke, neće ostati u Hrvatskoj, a to smo mogli sve preko naših mirovinskih fondova odradit. Pa ćete vidit za u idućem sazivu sabora kada se otvori pitanje zašto su PIK-ovi otišli u mađarske ruke, malo smo počeli preko nogometa u Osijeku, a završit ćemo na PIK-ovima. E to su stvarni problemi. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnica Centra, GLAS-a i Stranke s imenom i prezimenom, poštovane zastupnice Anke Mrak Taritaš. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege, pred nama je u drugom čitanju konačni, ispričavam se, Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom i otprilike na način na koji smo raspravljali kad je bilo u prvom čitanju ovaj zakon, raspravljamo i u drugom čitanju. Dakle, zakon mijenja određene zakonske odredbe i usklađuje se sa određenim situacijama i tu apsolutno nemamo nekakvih primjedbi i to ide u tom smjeru, ali ova rasprava otvara puno širu problematiku i dobro je da otvara širu problematiku. Tu imamo zapravo temu dva jasna sudionika sa svima onima koji su između. Prvi je onaj koji proizvodi proizvode i drugi je onaj koji je na kraju korisnik tih proizvoda. Dakle, poljoprivredni proizvođači s njima starta, a završava sa svima onima nama koji koji dolazimo bez obzira da li u svoju kvartovsku trgovinu, da li u velike trgovačke lance ili bilo gdje drugdje i kupujemo te proizvode i zapravo su tu početak i kraj i trebamo vidjeti što zapravo mi hoćemo. Ono što mi se čini da bez obzira na, dakle ovo je jedna tema koja bi trebala biti i nije stranački ostraštena, ono što bi trebali biti svi zajedno i zalagat se za dvije stvari, a to je da potičemo poljoprivrednu proizvodnju da ona bude sigurna jer se za vrijeme one velike pandemije korone koje smo svi zaboravili, a koja je zapravo promijenila način funkcioniranja cijelog svijeta mogli zapravo osloniti na tu poljoprivrednu proizvodnju. Sjetite se svih onih OPG-ova, sjetite se svih onih košarica i dostava koja su dostavljali i način na koji je to funkcioniralo i dakle to je nešto što mislim da bi trebali imati konsenzus, poljoprivredu koju potičemo i na kraju bi trebali imati konsenzus da ono što koristimo, da ono što kao konzumenti da bude domaće. Kolegica Petir kad je ovdje govorila sa iskustvom koje ima onda je govorila primjere nekih drugih zemalja. Meni je dosta upečatljiv bio primjer Poljske i čini mi da je to nešto, ja ne mislim da trebamo direktno prepisivati i ne mislim da je direktno prepisivanje dobro, ali mislim da treba gledati sve primjere koji su u nekim drugim zemljama EU i vidjeti što bi to moglo biti prihvatljivo za nas. Zaista smo netko tko može vidjeti svaki dan da se pojedini trgovački lanci hvale hrvatsko, proizvedeno u Hrvatskoj i onda kad okrenete s drugom stranom ili s onak, uzmete povećalo da pročitate gdje je stvarno proizvedeno, onda vidite da to je dosta daleko od Hrvatske, da je u tom nekim drugim zemljama. Dakle mi nepoštene trgovačke prakse spriječit do kraja ne možemo. Ali, ajmo vidjeti što možemo. Ajmo zauzeti konsenzus da vidimo što možemo. Možemo imati zakonske okvire koji su apsolutno, gdje se vidi naša politika odnosa prema tome, možemo imati određene alate i instrumente u rukama kako to provoditi i da to u stvarnosti bude tako i zaista, možemo imati jednu politiku, poticanje domaće proizvodnje, poljoprivredne proizvodnje, zaštite cijene tih poljoprivrednih proizvoda i zapravo cijelu, cijelu mašineriju koja će voditi računa da zapravo govorimo o važnosti poljoprivrednih proizvoda. Ja inače volim gledati one kuharske emisije, one su mi super i onda kad malo gledate te kuhare koji, bez obzira iz kojeg dijela svijeta onda oni kažu da ljudi trebaju jesti i da trebaju kuhati sa namirnicama koje su odgovarajuće godišnjem dobu i odgovarajuće podneblju u kojem radite i kojem kuhate i meni je to nekako ulazni podatak. drugim riječima, pogledajte kako se je nekad kod nas kuhalo, dakle stvari su se puno promijenile, ali kako se nekad kod nas kuhalo, kuhalo se odgovarajuće godišnjem dobu s namirnicama koje su bile dostupne. Neke namirnice su vam dostupne, pogotovo, ne znam ili nekakve, mrkva vam je dostupna u principu cijelu godinu, dakle imate takve nekakve stvari, ajmo se tome vratiti. Ajmo o tome govoriti, ajmo o tome raspravljati i onda ćemo zapravo doći do određenih rješenja. Vi danas možete, sad stvarno govorim jedan primjer, možete jagode kupiti 12 mjeseci godišnje. Možete sad otići u neki od trgovačkih lanaca, ja sam apsolutno sigurna da možete kupiti onu mjericu 25 deka jagoda bez problema. Ali, ajmo, ajmo, tek jagoda koji ćete kupit danas, koje su, ne znam, proizvedene u Argentini, stvarno sad govorim bez veze, nemam onak, govorim iz rukava, kao ono, dođete za govornicu pa šta vam padne na pamet, ali nije to tema nego, dakle, koje su proizvedene negdje drugdje, taj tek jagoda tad i ono kad krenete, kad u Zagrebu imate one zagrebačke jagode, govorim primjer Zagrebu jer tu živim, 2 različite jagode su. Sad je samo pitanje, ja mislim da je na ovom Zakonu nešto što si moramo postaviti kao ključno pitanje, što mi zapravo hoćemo. Da li hoćemo imati propise koji su nam sukladni nekakvim direktivama EU, nije tema hoćemo ili nećemo, moramo. To ćemo, tu ćemo formu zadovoljiti, ali ajdemo vidjeti kako zadovoljavamo sadržaj. Ja mislim da politika, bez obzira tko će biti ili tko je na vlasti u ovoj zemlji, treba biti sljedeća, da potičemo poljoprivrednu proizvodnju, da zaista vodimo računa kako definirati i zaštititi cijenu dakle po kojem proizvođač to prodaje, da ih, da potičemo udruživanja, da potičemo one brze dobavne smjerove od polja do stola jer su oni zapravo vrlo sigurni i vrlo jasni i na taj način zapravo štitimo sve nas. Štitimo sve nas da mi koji kupujemo, kupujemo i da se hranimo koliko-toliko zdravo na kraju dana. Mi ćemo s ove govornice, ja sam vrlo sklona i vrlo često s ove govornice govorim o klimatskim promjenama, govorim o tome da je to nešto što je sadašnjost, da je bilo političara koji se nekako spremaju ponovo biti na čelu SAD-a, tu mislim na Trumpa koji je govorio da klimatske promjene ne postoje, klimatske promjene postoje, stvari se mijenjaju, pogledajte veljače u kojoj su vam temperature u Zagrebu oko 15, 16 cijelu veljaču, dakle apsolutno su se stvari promijenile i to ne da govorimo o stogodišnjim promjenama nego govorimo o puno, puno kraćim promjenama, promijenit će se sigurno i način i proizvodnja i poljoprivredne proizvodnje i za to sve zajedno moramo biti spremni. Ova izmjena i dopuna zakona, vidite da razlika između prvog i drugog čitanja i teme koje su se otvorile u prvom čitanju, a za drugo čitanje ponovo su ostale nekako otvorene jer ono što je predlagatelj mogao zatvoriti je zatvorio, tako da između prvog i drugog čitanja nemamo tu nekakvih velikih razlika. Dakle ovo je jedan od zakona gdje mi zadovoljavamo formu, ali mislim da je došlo vrijeme da zaista se svi zajedno malo potrudimo i da zadovoljimo sadržaj, da vidimo uvjete u kojima živimo, okvire u kojima živimo, temu poljoprivredne proizvodnje, temu uopće poticanja OPG-a i temu, zapravo, na kraju dana, da se probamo koliko-toliko kvalitetnije hraniti. Hvala lijepo. Slijede pojedinačne rasprave. Prva je poštovana zastupnica Marijana Petir. i zastupnici. Hrvatska je bila među prvim državama u EU koja je donijela svoj nacionalni Zakon o suzbijanju nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom. Bili smo među prvim državama koje smo se uskladili sa EU direktivom. EU direktiva donosila se cijeli zbog toga što Odbor za industriju u Europskom parlamentu u kojem sjede predstavnici i trgovaca nije želio dati zeleno svjetlo za donošenje te direktive. To samo pokazuje koliko su veliki interesi i da uvijek oni koji su jači očigledno ubiru i snažnije plodove. Ipak, direktiva je donesena, ona je obavezujuća i sve države članice tu direktivu trebaju primjenjivati. No, da kreativnost nema premca na hrvatskom prostoru govori i činjenica da smo mi morali propisati bitno veći broj nepoštenih trgovačkih praksi nego što je to Europska komisija prepoznala, a kad imamo takvu kreativnost na našem tržištu onda i mi moramo biti dosjetljivi i kreativni u donošenju zakonodavstva i propisivanju u praksi kako bi te nepoštene trgovačke prakse suzbili na minimum. Što nama kažu poljoprivrednici? Nama poljoprivrednici kažu dajte nam samo omogućite da možemo prodati proizvod koji smo proizveli. Da bi im to mogli omogućiti na tržištu mora vladati red. Vidjeli smo da je Vlada nizom paketa mjera pomoći išla u susret ne samo tijekom pandemije nego i tijekom gospodarske krize, tijekom pojave inflacije, nakon što je Rusija napala Ukrajinu i nakon što se poremetili lanci opskrbe hranom. Dakle, Vlada je pomagala svim sektorima no dok je Vlada smanjivala PDV primjerice na hranu neki trgovački lanci su lovili u mutnom i dizali su cijene poljoprivrednih proizvoda, od tog nisu imali koristi ni poljoprivredni proizvođači, a niti potrošači. Vidjeli smo kako to izgleda kad je neko jači u lancu opskrbe hranom u niz situacija. Zbog toga ja mislim da je jako važno da provjerimo na koji način možemo tim praksama doskočiti, a najbolje je imati clean start najbolje imati čistu računicu, najbolje je znati iz kojih to polaznih osnova polazimo da bi znali kako ti neki vanjski i unutrašnji utjecaji remete naše tržište. Zato sam ja stava da moramo naći model za izračun proizvođačkih cijena u ime kluba kad sam govorila dala sam niz primjera koje sam pronašla u drugim državama članicama. Reći ću vam samo da pripremajući se za ovu raspravu, inače osjećam se kad vidim sve ove papire na stolu kao da sam na ispitu iz opće anorganske kemije tako sam dolazila sa hrpom papira, pa sam proučila 31 zakona od različitih država ne samo članica EU nego nego i šire kako bih se uvjerila da ono što predlažem ima smisla i da su to i drugi prepoznali. Dakle, države članice neke su uspjele naći model kroz koji izračunavaju proizvođačku cijenu svojih proizvoda i to su uzele kao kriterij kako uvesti red na tržite na način da smatraju nepoštenom trgovačkom praksom kada se proizvodi ispod te proizvođačke cijene prodaju. Zanimljivo je također osvrnuti se na neke pojave koje imamo, pa smo tako čuli primjerice od proizvođača svinjskog mesa kako na naše tržište dolazi, primjerice svinjski but, kojeg je proizvođačka cijena u nekoj od EU članica dva eura, po toj cijeni ide u veleprodaju u matičnoj zemlji, a u Hrvatsku dolazi po cijeni od jedan do 1,2 eura. Naravno da je pravo pitanje kako se to nekom isplati uopće staviti po toj cijeni na tržište i da li se možda trgovački lanci u jednoj državi ponašaju na jedan način, a u drugoj na drugi samo zato što mogu. Ili je primjerice spomenuta jedna kompanija, ja je sad ovdje neću prokazati, koja prodaje na našem tržištu mlijeko po 62 i 63 eurocenta dok je veleprodajna cijena tog mlijeka u toj državi članici po TISUP-u 78 eurocenti. Dakle, svakako ko je završio osnovnu školu i zna računati može zaključiti da u toj matematici nešto ne štima. Zato je naš zadatak kao zakonodavca da osmislimo ona rješenja koja će dovest do toga da hrvatski poljoprivredni proizvođači mogu pošteno živjeti od svog rada, školovati svoju djecu, a preduvjet toga je da mogu po poštenoj cijeni, po poštenim tržišnim uvjetima prodati svoj poljoprivredni proizvod na tržištu. Naravno moram reći da je ovo jedna od tema o kojoj govore posljednjih dana europski poljoprivrednici čije nezadovoljstvo u potpunosti razumijem jer mislim da je Europska komisija jako zakasnila sa strateškim dijalogom sa europskim poljoprivrednicima. Strateški dijalog se trebao provoditi prije nego što su se donosile neke obaveze koje itekako opterećuju poljoprivredni sektor. Legitimno je to i ja to podržavam da želimo biti klimatski neutralan kontinent do 2050., ali nije logično da to želimo postići isključivo preko leđa poljoprivrednika kad znamo da i drugi sektori doprinose emisijama stakleničkih plinova. Zelena ambicija koju je EU stavila pred poljoprivrednike kod njih izaziva zabrinutost, a moram reći da dijelim tu zabrinutost jer ću vas podsjetiti da hrvatski poljoprivrednici koriste bitno manje pesticida, antimikrobnih sredstava i mineralnih gnojiva u odnosu na prosjek EU i kada bi prepolovili kako to traži Europska komisija od svih država članica korištenje svih tih prihrana i zaštitnih sredstava mi bi doslovce bili na nuli što znači da bi naši prinosi bili ugroženi. U tom smislu smatram da je potrebna revizija europskog zakonodavstva, posebno zelene arhitekture i da treba vrednovati polazne osnove država članica koje su očigledno različite. Također zahtjevi za administriranjem koji se stavljaju pred poljoprivrednike nas dovode i oni se s pravom pitaju kako ćemo proizvodit hranu ako ćemo većinu svog efektivnog radnog vremena trošiti na papirologiju, na fotografiranje i na administriranje. To se mora svesti na minimum. I ono što je važno, a što itekako ima veze s ovom temom je pitanje trgovinskih ugovora sa trećim zemljama gdje je logično da se trguje, da se vrši razmjena dobara, ali nije logično da se od oni s kojima trgujemo ne traži da ispoštuju iste uvjete proizvodnje kakve se traži od naših poljoprivrednika. Takvi proizvodi koji dolaze na naše tržište iz trećih zemalja dolaze po bitno nižim cijenama, nelojalna su konkurencija našim poljoprivrednim proizvođačima, ali su i isto tako opasni za potrošače iz tog razloga što ukoliko europski poljoprivrednik ne smije koristit neka zaštitna sredstva, a mi smo uvezli proizvod iz treće zemlje gdje je njihov poljoprivrednik to koristio, da li mi onda postupamo razumno i doista vodimo računa ne samo o Sektoru poljoprivrede nego i o zdravlju naših potrošača, to se moram zapitati i mislim da mora biti više opreza kod potpisivanja sporazuma sa trećim zemljama o trgovini i da tu ne smije žrtva biti poljoprivreda, kao što je primjerice opet žrtva poljoprivreda kad je riječ o sporazumu sa Nerkosurom sa Nerkosurom ili nekim drugim sporazumima koji će se uskoro revitalizirati ili ako tako možemo reći reanimirati. Sve to dovodi do narušavanju reda na tržištu, ako nemamo reda na tržištu onda se jasno javljaju nepoštene trgovačke prakse, onda se javljaju oni koji love u mutnom, a zbog svega toga ispaštaju naši poljoprivredni proizvođači i potrošači. Zato evo pozivam Ministarstvo poljoprivrede da ove analize koje sam izrekla u ime kluba, koje smo mi kao zastupnici dosta temeljito na Odboru za poljoprivredu i argumentirano, zajedno sa predstavnicima cijelog sektora iznijela, uzmete u obzir i da doista zajednički pokušamo pronaći još dodatna rješenja kako bi snažnije zaštitili hrvatske poljoprivrednike i našu domaću proizvodnju, hvala lijepo. Imamo nekoliko replika, prva je poštovana Andreja Marić. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepo. Poštovana kolegice, pažljivo sam pratila ovu vašu pojedinačnu raspravu, a i onu u ime kluba mogu reći da ste evo neke zanimljive stvari iznijeli i stvarno vam ne velim sarkastično, evo svidjelo mi se neke stvari koje ste naveli. Ali, pitam se onda, mislim 8.g. ste na vlasti, zašto se nije napravilo više, dakle poljoprivrednici su nam nezadovoljni, nismo samodostatni u mnogim namirnicama hrane itd., zašto se ne napravi više? Sad smo pri kraju mandata, ja podržavam da se evo sve ove institucije koje ste kao odbor pozvali da, da se na neki način ugledaju u zapravo u druge zemlje, pa da vidimo kako se tamo bolje radi, ali je činjenica da Vlada daje poticaj koji se zlorabe, snižava PDV, nemamo baš puno učinka. Lobiji, a ne znam jeste li slušali moju repliku što sam govorila o našem najvećem proizvođaču krumpiru gdje ga se doslovce guši Pavao Vujnovac sa svojom ekipom i očito se moglo nešto napraviti, a nije. Imate li vi onda sad nekakve vjere da će se evo možda sad ovih još par mjeseci…/Upadica Sanader: Vrijeme./…koliko nam je preostalo…/Upadica Sanader: Vrijeme./… za nešto pokrenuti da spasimo proizvodnju? Evo, stvarno dobronamjerno pitanje. Poštovana kolegice Marić, pa ja vjerujem da vi sami vidite da se dosta toga napravilo. Mi smo prva država koja je donijela Zakon o suzbijanju nepoštenih trgovačkih praksi prije nego što je EU uspjela donijeti direktivu, prvi smo se uskladili sa europskom direktivom, al je činjenica da postoji takva kreativnost u prijevarama na tržištu kojima svjedočimo da moramo tražiti nova rješenja i nove odgovore. Ja sam ovdje ponudila rješenje koje svjesna sam nije jednostavno implementirati, ali vidim da to rješenje podržavaju poljoprivrednici koji su ga adresirali ovih dana Ministarstvu poljoprivrede da zajedno Ministarstvo poljoprivrede, poljoprivrednici i znanstvena zajednica formiraju tripartitno povjerenstvo koje će mjesečno pratiti proizvođačke cijene. Ako uspijemo doći do toga onda ćemo imati dobru polaznu osnovu da idemo kasnije u propisivanje ovih odredbi, kao što sam rekla, da se propiše da je nepoštena trgovačka praksa stavljanje proizvoda na tržište ispod proizvođačke cijene, al se ne mogu složit s vama da se ništa nije napravilo. Slijedi replika poštovanog Gorana Ivanovića. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovana zastupnice Petir, ko bi rekao da će za nekoliko sati doć do globalnog zatopljenja ovdje u saboru, ali sve ukazuje na to, ova tišina, da nam za pravo da to imamo pravo reći, da, ali jedan stvar druga je tu bitna i mislim da i Zakon o nepoštenim trgovačkim praksama i Zakon o poljoprivredi i zakon, sve ono što smo prošli kroz procedure, mislim da će napredak u poljoprivredi se dogodit onog trenutka kad, na razini EU, a mi jesmo dio tog svijeta i zajedničkih europskih poljoprivrednih politika, kad proizvođač bude znao što proizvodi i za koliko to proizvodi. Sve ima cijenu, spavanje u hotelu ima cijenu, kupanje u bazenu ima cijenu, ali kila rajčice ovog trenutka nema cijenu odnosno može doć do toga da je cijena danas ne znam kao što smo imali prošle godine ili pretprošle dva…/Upadica Sanader: Vrijeme./…dvije Hvala lijepo kolega Ivanoviću, cijenim vaš doprinos jer se intenzivno bavite ovom temom i upozoravate na malformacije koje se događaju prije svega na tržištu, a upozorili ste i na probleme s kojim se susreo ratarski sektor zbog ja bih rekla nerazumljive magije kojom je ukrajinska pšenica ostala na našem tržištu, a znamo da Europska komisija kako bi pomogla ranjenoj i napadnutoj Ukrajini, donijela odluku da ukrajinsko žito tranzitno treba proć kroz države članice u treće zemlje kojima je bilo namijenjeno. To je samo pokazatelj obzirom da je to ukrajinsko žito jednim dijelom negdje zastalo i na našem tržištu, pa se kasnije pojavilo i brašno, da postoje oni nad kojima je potreban pojačani nadzor i to je razlog zašto smo i tražili intervenciju Državnog inspektorata da malo više obrati pažnju na ono što se događa na hrvatskom tržištu. To je pokazatelj, takve pojave su pokazatelj, a one bitno ugrožavaju ratarski sektor…/Upadica Sanader: Vrijeme./…i žitnicu Slavoniju otkud vi dolazite da nije dovoljan samo zakon nego je potrebno i snažno kontrolirati…/Upadica **Maksimčuk, Ljubica (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Uvažena kolegice Petir, vi se dugo bavite ovom problematikom i zasigurno mogu reći da ste možda jedna od najbolje u ovoj temi ovdje u ovoj sabornici. sabornici. Kao predsjednica Odbora za poljoprivredu održali ste niz Okruglih stolova, naravno i odbora, možda čak i najviše u odnosu na sve ostale odbore ali ono što bih vas ja pitala, koliko je bitno udruživanje poljoprivrednika i njihov zajednički nastup i da li je možda njihova slabija organiziranost razlog niže konkurentnosti? Hvala vam lijepo kolegice Maksimčuk na potpori i na pohvalama. Sigurno je da ste u pravu kad govorite da je važno poduprijeti poljoprivrednike u udruživanju kako bi oni bili konkurentni. Jasno je kad razgovaramo o povezivanju zelene i plave njive da neće hotelijer i ugostitelj hodati od kuće do kuće, otkupljivat svinju po svinju, kulen po kulen ili bilo koji drugi proizvod. Za to je preduvjet da se proizvođači udruže. Također, tu vidimo potencijal ukoliko se oni udruže i za provođenje kratkih lanaca opskrbe hranom jer se pokazalo da nemamo dostatnih količina ako nam proizvođači nisu udruženi. Nažalost od Karlovca pa dolje južnije gotovo da nemamo proizvođačkih organizacija. U tom smislu sigurno je da moramo smanjiti administrativne zahtjeve, ali i poljoprivrednicima pojasniti zašto je to udruživanje važno i na koji način će profitirati ukoliko udruže snage. Tramišak. **Tramišak, Nataša (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Kolegice Petir, dakle od početka i rasprave o izmjenama ovoga zakona spominjete i jednu važnu stvar, a to su proizvođačke cijene. Mene strani zaštita proizvođačkih cijena odnosno kako naši proizvođači ne bi dobili cijenu na tržištu i u prodaji manju od one koliko ih je koštala sama proizvodnja. Međutim, tu govorimo o nekakvoj minimalnoj cijeni koja se može postići. Ono što je dobro razgovarati je to kako da oni maksimiziraju svoje prihode i svoju dobit. Znači ne držati se onoga što je minimalno potrebno da bi oni bili u nekakvoj nuli već kako da oni to maksimiziraju. Ja ću dati evo jedan primjer iz Osječko-baranjske županije, znate o čemu govorim, dakle logističko distributivni centri i centar za voće i povrće koji upravo ima tu namjeru da bi se omogućilo proizvođačima da prodaju svoj proizvod u onom trenutku kad mogu postići najbolju cijenu cijenu na tržištu. To je sigurno jedan od primjera na kojem moramo poraditi. Predviđeno je oko 20-ak takvih centara u Hrvatskoj, 54 milijuna eura osigurano i evo čekamo rezultate u narednim godinama da se to zaista i dogodi. No, međutim ono što želim reći da se moraju aktivirati i svi, posebno evo primjeri i županije i lokalne samouprave Marijana (Nezavisni)** Hvala vam kolegice Tramišak. Čestitam Osječko-baranjskoj županiji koja je uspjela sagraditi logistički distributivni centar koji nije važan samo zbog toga da se tamo pohrani voće i povrće, da se prodaje onda kad ga drugi nemaju već znamo da smo pred velikim izazovima ekodizajna, pakiranja, ekoloških standarda koje moramo zadovoljiti. Upravo takvi logistički distribucijski centri mogu dati kompletnu infrastrukturu našim proizvođačima proizvođačima kako bi njihov proizvod odgovarao kad se stavlja na tržište svim propisima standarda i kvalitete. U pravu ste kad podsjećate da je u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti osigurano preko 50 milijuna eura koji se slabo troše. Koliko ja znam osim tog vašeg distribucijskog centra mislim da se jedan gradi u Križu na izlazu s autoceste i nisam sigurna da li je još netko konkurirao

izlaganje. Vi ste jedna od rijetkih koji kad govori onda govori sa smislom i stilom i zapravo i onoga koji ništa zapravo ne zna o toj tematici možete ga uvesti u problem. Rekli ste u početku vašeg izlaganja da smo prvi koji smo donijeli Zakon o nepoštenoj trgovačkoj praksi. Znači želimo zaštiti naše seljake, naše proizvođače. Ministarstvo se trudi isto tako svim silama da se napravi reda. E sad moje pitanje vama, koliko su zadovoljni naši seljaci? Jel mi možemo njih učiniti još sretnijim jer iz ovog ispada da zapravo nama cijene svakodnevno idu gore, a ono što seljak proizvodi da su one ostale iste ili se smanjuju jer ne može recimo kilogram pšenice biti jednu veličinu, a kruh biti 5 puta, 5 puta veći.

Hvala vam kolega Šimičeviću na, na potpori i doprinosu ovoj raspravi, pa ja mislim da je jako važno da se mi okrenemo od sadašnjeg načina razmišljanja i postupaka gdje izvozimo sirovina, a uvozimo gotove proizvode prema tome da svojim proizvodima damo dodanu vrijednost. Znači da tu sirovinu oplemenimo jer sve dok mi izvozimo žito, a uvozimo kruh i pekarske proizvode sigurno da to poljoprivrednike ne može dobro pozicionirati na tržištu. Dakle, u džepu morate uvijek imati dva novčića koja će zvonit. Znači nije kriv samo trgovac ili netko sa strane, mi moramo promijeniti način razmišljanja, udružiti naše proizvođače, više se okrenuti preradi, stvorit infrastrukturu što smo planirali u našoj strategiji poljoprivrede, a onda će ova vrlo visoka izdašna sredstava koja imamo na raspolaganje zajedničke poljoprivredne politike se moći multiplicirati i dati dodatne efekte i kao što ste rekli učiniti poljoprivrednike zadovoljnim. Ačkara. **Ačkar, Krešimir (HDZ)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana kolegice Petir u distributivnome centru za voće i povrće u mojoj Velikoj Gorici prvi proizvodi u RH, jabuke istaknutih proizvođača označene su oznakom dokazana kvaliteta Hrvatska. Ta oznaka će omogućiti bolji plasman na tržištu proizvoda dodatne vrijednosti, a potrošačima garantirano da će dobiti domaći proizvod. Obzirom kao što su kolege već spomenuli da ste i kao kolegica u saboru i kao zastupnica u EU parlamentu dali znatan doprinos poljoprivredi, borbi za prava toliko bitnoga resora zanima me i vaše mišljenje koliko takve oznake i propisivanje kvalitete proizvoda mogu pomoći u borbi protiv nepoštenih trgovačkih praksi. Hvala. Hvala vam kolega Ačkar na replici. Prije svega čestitam evo i vama kao gradonačelniku na svim aktivnostima koje provodite za potporu poljoprivrednicima na području vašeg grada. Točno je da je Jabuka.hr prva dobila tu oznaku dokazane kvalitete i mislim da je to poruka i drugim sektorima da je važno ić u tom smjeru jer ukoliko nešto nosi oznaku hrvatske zastavice i provjereno na svim instancama i institucije potvrđuju da je to kvalitetan proizvod, vjerujem da će ga i potrošači radije kupovati. Primijetila sam evo u neki državama članicama da oni idu čak i detaljnije jer ova naša oznaka je možemo tako reći dobrovoljna no u nekim državama se propisuje detaljno kvaliteta proizvoda kako bi se na taj način osiguralo stratešku prednost za vlastiti domaći proizvod. Meni se čini da je to jedan od dobrih modela osim što trebamo raditi na promociji …/Upadica Sanader: Vrijeme./… i pozivati Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice Petir, poznato je da se zalažete za pomoć svim poljoprivrednim proizvođačima, a posebno onim malim. Ovaj zakon upravo dobavljače stavlja u povoljniji položaj nego što su bili do sada međutim mali proizvođači bi se trebali kako bi dobili tu bolju poziciju. Kako ste u kontaktu sa brojnim malim proizvođačima vjerojatno ste saznali, što je razlog zašto oni još uvijek ostaju van i ne odluče se na ovakav korak?

bar ovdje u kontinentalnom dijelu iako ja mogu spomenuti Zadružni savez Dalmacije koji odlično posluje, koji je dobra poluga i maslinarima i vinarima u Dalmaciji ali moramo reći da su takvi primjeri udruživanja rijetki. Dobar primjer su braniteljske zadruge koje su dobile potrebnu pomoć i infrastrukturu od Ministarstva hrvatskih branitelja i one koje su zaživjele danas uspješno posluju i zapošljavaju hrvatske branitelje. Dakle to je vin-vin situacija. Proizvođačka organizacija model koji je uvela EU koji je po meni još uvijek prekompliciran administrativno i u tom smislu mislim da je važno da Ministarstvo poljoprivrede pruži proizvođačima infrastrukturnu potporu da bi se udružili. Slijedi pojedinačna rasprava poštovanog Marina Mandarića. **Mandarić, Marin (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, evo tema nekako čini se da danas možda i neće toliko okupirati okupirati pozornost medija. Ne čini se kao nekakva atraktivna saborska rasprava ali mislim da je izuzetno bitna tematika kad se govori o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom. Ovaj zakon donesen tamo 2017., '18. godine, jednom mijenjan, ovo je već druga izmjena. Za očekivat je da će i u budućnosti zakon se više puta mijenjati i usklađivat se kako se budu razvijale inovativnije nepoštene trgovačke prakse od onih koji ih provode. Kamo sreće možda da smo i ranije donijeli ovakav zakon. Vjerojatno ne bi mnogi mali poljoprivredni proizvođači, proizvođači hrane bili uništeni na pragovima velikih otkupnih centara, nakupaca, prekupaca gdje su jednostavno ostali bez svega što su imali ispred kapija otkupnih centara ili prevareni, pokradeni na otkupnim, otkupnim vagama. No što je, tu je evo nakon od 2018.godine pa do danas imamo ovaj zakon koji koliko toliko regulira te odnose. Odnose između zapravo tri subjekta, jedan subjekt su zovemo ih u ovom zakonu dobavljači, to su zapravo poljoprivredni proizvođači, proizvođači hrane, u sredini tog lanca su tzv. hajde prekupci, nakupci, trgovci, oni koji posreduju između onoga tko proizvodi hranu i onog trećeg, trećih čimbenika, a to smo svi mi osobno, konzumenti odnosno krajnji potrošači koji tu hranu kupujemo najčešće u maloprodaji. Govorimo tu o velikim trgovačkim centrima. U zadnje vrijeme na žalost sve manje i manje na neki tržnicama i sve manje i manje na nekim mjestima gdje možemo direktno susreti, susresti onoga tko je tu hranu, hranu i proizveo. Ovaj zakon propituje relaciju između …/Govornik se ne čuje./… Neki drugi zakoni, neki drugi propisi propituju relaciju između kupca odnosno trgovca reći ćemo i krajnjeg i krajnjeg kupca to smo svi mi. I naravno kad se priča o ovom zakonu onda je i tema šira od samog zakona. Mnogi su i u raspravama prije mene dotakli se relacije između kupca, između trgovca i krajnjeg korisnika, krajnjeg, krajnjeg potrošača to smo svi mi. Pa kako omogućiti da pri samoj kupnji proizvoda krajnji kupci ne budu obmanuti. Kako doskočiti raznim marketinškim, ako smijem reći smicalicama da budemo u potpunosti svjesni što kupujemo i što jedemo. Da budemo svjesni od kud dolazi hrana koju kupujemo. Kad je proizvedena, tko ju je proizveo, da li je ona proizvedena u RH ili je proizvedena na području EU pa to može bit vrlo široko ili je samo uvezena i prepakirana na području EU pa nama onda servirana. Osobno trudim se u trgovinama gledati etikete kad god mogu, okrenuti sitna slova, pročitati, zainteresirati se od kud dolazi hrana. U nemalom broju slučajeva jednostavno do te informacije se doći ne može. Ili je onako vrlo šturo općenito to postavljeno i u jako puno situacija u pravilu nisam siguran što kupujem, a trebali bismo svi mi evo počevši sam od sebe svaki put kad nešto kupujemo al doslovno svaki puta okrenuti etiketu i pogledati od kud je taj prehrambeni proizvod kojega kupujemo i natjerati se kupiti domaći proizvod. Čuli smo u raspravama, raspravama ranije kako neke druge zemlje od malih nogu djecu uče da kupuju prehrambene proizvode, hranu koja je proizvedena što bliže, u principu kratki lanci opskrbe. Apsolutno se slažem, edukacija djece od malih nogu da je najbolje i najzdravije kupovati ono što je najbliže proizvedeno. Dva, dvije, dva su tu učinka, osim tog ekonomskog učinka gdje pomoći ćemo praktički pod navodnicima svom bližnjem, svom susjedu, ali pomoći ćemo i sami sebi jer ćemo sigurni bit da jedemo zdravstveno ispravniju hranu i koja je sigurno svježa, koja nije putovala kontejnerima, brodovima i razno raznim transportnim sredstvima, bila zamrzavana razno raznim šok terapijama nego će vjerojatno ta hrana biti puno, puno zdravstveno ispravnija, a da ne govorim o nutritivnim vrijednostima i o, i o okusu same te, same te hrane. Neće ovaj zakon riješiti ni, problem hrvatske poljoprivrede, niti povećati proizvodnju hrvatske poljoprivrede i hrvatskog seljaka, neće on sam. Mnoge tu politike utječu na to kako će se kretati razina proizvodnje hrvatske poljoprivrede. Ovo je politika koja rješava problem nepoštenih trgovačkih praksi, mnoge tu još druge politike imaju utjecaja i politika upravljanja i raspodjela potpora u poljoprivredi i politika upravljanja i raspodjele državnog poljoprivrednog zemljišta, pa politika upravljanja ruralnim, ruralnim prostorom i mnoge druge. Ova zakon samo je djelić u tom ukupnom mozaiku organiziranja poljoprivrede u republici, u RH. Nije da se u Slavoniji ništa ne proizvodi. Opet smo danas čuli od nekoliko kolega zastupnika koji u zadnje vrijeme moram reć da uspjeli su se korigirati, čini mi se da smo ih mi zastupnici iz Slavonije i Baranje uvjerili da u Slavoniji nema, nema praktički …/Govornik se ne razumije./…kojoj se ne Provozajte se Osječko-baranjskom županijom, Vukovarsko-srijemskom županijom, ja sam svaki dan tamo, jako teško ćete naći pogodno poljoprivredno zemljište koje je pogodno za proizvodnju, a da je neobrađeno, toga praktički nema i opet moram ovdje skretati pažnju, meni se to činilo sasvim logično i da je to opće poznata činjenica, al opet danas čujemo kako je Slavonija neobrađena. Toga praktički u Slavoniji nema. Stvar je u tome da se praksa odnosno sustav se dobrano promijenio u zadnjih nekoliko 10-ljeća, pitanje je tko tu zemlju obrađuje i koliki je broj poljoprivrednika koji tu zemlju obrađuje. Čini mi se da je kolega Vukas rekao trebamo se vratit 10 koraka unatrag. Slažem se, u nekim stvarima bismo se možda trebali vratiti 10 koraka unaprijed. Po pitanju društvenog konformizma, mi smo danas vrlo komforni, nitko ne bi zaprljao svoje ruke, nitko ne bi imao ispod, ispod, ispod nokta prljavo od zelje. zašto danas žene, djevojke, snaše, u selima, problem im je uzgojiti svoju papriku, rajčicu, krumpir, mrkvu, zgodnije je otići u Konzum i u Kaufland i reć ha evo na akciji. Svi smo se nekako utopili malo u to komforno, očito nam nije tako loše. Nekad se hrana proizvodila odnosno poljoprivrednici su, osnovni motiv poljoprivredne proizvodnje je bio osobna prehrana, da bi imali što jesti. Ljudi prije 60.g.-70. su dolazili u Slavoniju jel nisu imali što jesti i svi su kopali zemlju rukama, naravno danas to uopće više nije osnovni motiv poljoprivredne proizvodnje, uopće to više nije. Danas je osnovni motiv poljoprivredne proizvodnje, to je nečiji posao, to je nečiji biznis, radi se to radi zarade i tu je razlika ta osnovna zašto se toliki velik broj ljudi više ne bavi fizički osobno poljoprivredom. Jednostavno nema onog prvog osnovnog motiva, a to je osobna prehrana, neću umrijet od, neću umrijeti od, neću imat šta pojesti ako nemam ne znam koju gicu, pa koju kokoš da mi snese jaje, ako nemam svoj krumpir i kupus, neću umrijet. Danas je stanje u državi, u državi je bolje, ima drugih poslova, drugih opcija gdje ljudi zarađuju, dohodak svoj privređuju i onda te osnovne životne namirnice kupuju, gdje, pa u trgovini, trgovačkom centru i tu je taj problem gdje se onda uhvatimo u marketinški trik i ne gledamo što kupujemo nego kupimo, prečesto kupimo uvozno. Ali Slavonija nije neobrađena, u Slavoniji nije da nema proizvodnje, naravno ona bi mogla biti bolja, mogla, efikasnije bismo možda i mogli i trebali koristiti naše potencijale i resurse. Opet iskoristit ću priliku da spomenem i da naglasim potrebu, nužnu potrebu uspostave mosta između zelene i plave Hrvatske. Nama godišnje dođe preko 10 milijuna turista tijekom ljetne sezone, to je preko ne znam 20 i nešto milijuna noćenja, pitanje je što ti ljudi jedu, pitanje je što ti ljudi jedu. Kad bi oni jeli najvećim dijelom hranu koja je proizvedena u Hrvatskoj, u Slavoniji, vjerujem da bi puno veći multiplikativni učinak cijele te naše turističke priče bio. Jasno da smo turistička zemlja i ne trebamo se toga stiditi i ne trebamo bježati od toga da preko 20% BDP-a temeljem turizma se ostvaruje, ali puno veći učinak toga još može biti kad bismo konačno konačno uspostavili tu vezu plave i zelene Hrvatske i mislim da to možda u budućnosti mora biti jedan od prioriteta države. Osim demografske revitalizacije, uspostava snažnog mosta između zelene i plave Hrvatske i kako tu masu turista koji nam dolazi tijekom ljetnih mjeseci iskoristiti u funkciji povećanja proizvodnje hrane na kontinentu. prava proizvodnja hrane je od krucijalnog značaja za svaku državu. Isplativost proizvodnje mora biti garantirana zakonom, a zaštita kupaca također. Domaća hrana je zasigurno najkvalitetnija hrana, a pogotovo ona koju možemo nabaviti kod naših OPG-ova. Uz to moramo postići i samodostatnost u proizvodnji hrane. U tome je zaštita proizvođača i krajnjeg kupca prevažna i garantirano porijeklo hrane i adekvatno označavanje onoga što kupujemo sa nekom garancijom da je to zapravo tako, a ne da imamo stalno neke sumnje ili neke druge naznake da to nije baš hrana koju bismo trebali možda jesti, da li je uopće s našeg područja ili od negdje drugdje. Činimo li dovoljno u tome i imamo li još kakvih možda prijedloga da se još u nekim novim situacijama zaštiti kupac i proizvođač hrane? Hvala vam. Naravno da ima, može, kao što rekoh ovo su druge izmjene zakona. Vjerojatno će i ovaj i slični zakoni još se unapređivati u godinama koje su pred nama. Najbolja garancija je kad osobno, kao potrošač kad osobno poznajem onoga tko je proizveo hranu onda mi ne treba. Onaj srednji čimbenik trgovac prekupac to je najsigurnije i mjesta gdje možemo pronaći te ljude zapravo je na našim tržnicama. Što više posjećujemo naše tržnice, što više odlazimo u sela i pokušamo što kraćim putem doći do, direktno do proizvođača hrane i od njega nabaviti ono što želimo konzumirati. Istina je da je corona tu isto malo pomogla, pomogla je jer su mnogi proizvođači tada silom prilika bili natjerati improvizirati kako naći kanale distribucijske do krajnjeg kupca trebamo to koristiti i što više alternativne tražiti kanale kako naći proizvođača hrane i direktno hranu od njega kupiti. Hvala predsjedavajući. Kolega zastupniče, dakle vi ste dosta ovdje rekli puno stvari kako svojim primjerima naravno možemo pomoći našim proizvođačima kupnjom prvenstveno od nas samih naših hrvatskih domaćih proizvoda. Mi smo ovdje u raspravi dotakli se i kratkih lanaca opskrbe, dotakli smo se naravno evo i primjera logističko-distributivnih centara gdje se omogućava proizvođačima da stavljaju proizvod na tržište u onom trenutku kad njima to odgovara i kad mogu postići najveću cijenu. To su sigurno neki od modela kako možemo bolje i kvalitetnije pomoći našim proizvođačima, prvenstveno evo govorimo i o Slavoniji, ali ja bih rekla i svima u cijeloj Hrvatskoj koji proizvode bilo koji poljoprivredni proizvod. Dodatno ono što ovdje želim istaknuti da trebamo još jednu stvar sagledati u okviru izmjena ovih zakona a to je uveli smo administrativne kazne za one koji krše zakon. Agencija za tržišno natjecanje radi svoj posao i izdaje te kazne, međutim još bi trebalo dodatno i poraditi na zaštiti samih proizvođača koji su oštećeni. Znači kako on koji je oštećen može nadoknaditi sebi štetu. E to je jedna sad stvar koja je ostala možda nedorečena do kraja, pa evo u vidu nekakvih sljedećih izmjena svakako tu razmotriti … …/Upadica

kolegice Selak-Raspudić u izvješću Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja da je bila jedna od izrečenih kazni u visini čini mi se 1320 i ne znam nešto eura. To je praktički 10 000 kuna. Ispada smiješna kazna. Apsolutno se zalažem za rigorozne kazne. Ono što će odvratiti potencijalne pod navodnicima muljatore su rigorozne kazne. Nema veze, neka su velike, neka su skupe pa nek' propadne, pa prodane. Netko drugi će doći i popunit će taj prostor na tržištu, ali jednostavno moraju se naučiti dok se nekoga dobrano ne klepi, dok se netko ne opeče, dok netko možda ne propadne jer ne može platiti tu izrečenu prekršajnu kaznu neće se naučiti da se mora poštovati zakon i ne provoditi nepoštena trgovačka praksa. Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani kolega, vi ste zapravo dali presjek određenih problema koji tište poljoprivrednike, ali isto tako glasno i jasno ste rekli da je Slavonija zaorana, odnosno izorana i da Slavonci su vrijedni, radni ljudi i da zapravo oni proizvode hranu. Ono što je problem spominjali ste plavu i zelenu Hrvatsku. Dakle, vlasnici hotela na hrvatskom Jadranu su Austrijanci, Nijemci, ne znam tko sve ne. Dakle, oni uzmu kamion, napune ga hranom i dovezu ga ispred hotela. Nitko zapravo nije niti pogledao što je unutra, niti ga je netko zaustavio na cesti, a niti bilo tko ga kontrolira u distribuciji te hrane. I mislim da bi možda pored zakona koji je zapravo ministarstvo donijelo ono je isto kao i u svim drugim ministarstvima i EU mislim da bi kontrola možda bila

Ma naravno jedinstveno smo tržište EU i ne možemo naravno postaviti bedeme oko Republike Hrvatske i reći nećemo ništa uvoziti, ali moramo naći načine kako biti pametni, domišljati na tom zajedničkom tržištu da promičemo naše interese. To je legitimno, to je sasvim legitimno promicati naše interese, ali u šumi EU propisa, direktiva, zabrana, naputaka kako. Naravno ako je stranac vlasnik hotela on nema motiv uzimati hrvatsku hranu. Njemu je vjerojatno jedini motiv gdje mu je najjeftinija hrana pa da ima što veću dobit nekakvu na kraju godine. Ali interes države, interes svih nas bi trebao biti da se u turističkoj sezoni na Jadranu što više troši hrane, što više troši poljoprivrednih proizvoda koji su uzgojeni u Republici Hrvatskoj. Opet kažem ogroman prostor za napredak je tu. Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega Mandarić, pa evo nešto smo već o tome i govorili ali nije na odmet još jednom spomenuti da Osječko-baranjska županija je prije negdje oko godinu dana malo više uz pomoć Vlade Republike Hrvatske izgradila regionalni distribucijski centar u Osijeku i na taj način direktno na najbolji mogući način pomogla upravo malim i srednjim poljoprivrednim proizvođačima poglavito voćarima, povrtlarima da svoje proizvode mogu znači po najvišim cijenama u najboljem vremenskom periodu kad je to njima najbolje plasirati na tržište. To je, mislim da je to jedan od najboljih načina ujedno i sprječavanja loših trgovačkih I sad s obzirom da ste i vi gradonačelnik jednog od većih gradova u Slavoniji, da li nam možete reći da i vi kao jedinica lokalne samouprave imate isto neke slične mjere, odnosno kroz vrtiće, kroz škole itd., pomoć odnosno kratke lance opskrbe da naša djeca jedu našu hranu, da li vi nešto radite na tom polju? Hvala. **Mandarić, Marin (HDZ)** Naravno, hvala bogu pa evo Zakon o javnoj nabavi dopušta, dopušta uvođenje načela i kratkih lanaca opskrbe i naravno da se koristi gdje god je moguće. Čini mi se da je Osječko-baranjska županija jedna od prvih zapravo u svoju mrežu osnovnih škola u, osnovnih škola uvela princip kratkih lanaca opskrbe gdje je po mogućnosti se gleda nabaviti hranu od proizvođača u krugu, u krugu Kad govorimo o ovom distribucijskom centru za voće i povrće koje je napravljen u Osijeku u zoni Nemetin, treba napomenuti da potreba za takvim centrima u Hrvatskoj je ogromna. Kad se pogleda ukupna, ukupan kapacitet tih komora, tih hladnjača ispada da nam zaista treba ovih 20 još projekata koje je ministarstvo najavilo. Trebamo po cijeloj Hrvatskoj imati mrežu takvih objekata. I to je možda prilika gdje se država može upetljati pod navodnicima na tržišno natjecanje i pomoći izaći u susret našim, našim proizvođačima. Jer to zapravo prave države i rade za svoje proizvođače. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani kolega Mandarić, prvenstveno želim uistinu pohvaliti vašu raspravu u kojoj ste uistinu ukazali kao pravi zastupnik Slavonaca ovdje u parlamentu koliko je zapravo slavonski poljoprivrednik vrijedan, kako zapravo je znatno bolja i situacija nego što je bila prije, kako nema neobrađenih gotovo zemljišta nigdje poljoprivrednih na vašemu području i uistinu tako treba i odnositi se prema svome kraju i jednome bitnome resoru kao što je poljoprivreda. I također ste naglasili da treba voditi računa o bitnosti domaćega proizvoda. Naglasili ste koliko je turizam napredovao, koliko je noćenja i da bi se trebalo poveći, povesti računa o tome što također pohvaljujem i želio bih vas samo pitati za vaše mišljenje s obzirom da svi želimo taj domaći proizvod u što većem obimu na našim stolovima. Kako smo sa ovim zakonom o kojemu danas raspravljamo bliže tome cilju? Hvala. Hvala. Pa evo ga, ovaj zakon praktički još tamo 2018. godine pa proširenjem sa 33 na 43 te pojave nepoštene trgovačke prakse uvelike je udario temelje tome kako domaći proizvod što lakše plasirati i zapravo približiti ga krajnjem korisniku, krajnjem kupcu, krajnjem potrošaču. Moram se opet vratiti djelomično, kako ste spomenuli na Slavoniju i na proizvodnju hrane i reći da zapravo izuzetno smo ponosni na sve naše poljoprivredne proizvođače, ogroman broj vrijednih i marljivih ljudi koji kroz formu OPG-ova, malih obrta u poljoprivredi praktički kao obiteljski biznis, ali ja bih rekao i obiteljski poziv žive proizvodnju hrane i tu poljoprivredu. I zaista kad razgovarate s tim ljudima vi vidite njima u licima, vidite im na očima koliko su sretni, koliko su ispunjeni kad mogu vam ponuditi kvalitetan i zdrav poljoprivredni proizvod. I posljednja replika, poštovana Andreja Marić. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani kolega, kad slušam ove sve rasprave i s naše i s vaše strane onda zaključujem da smo kad je, pogotovo kad je poljoprivreda u pitanju, a slično kao i moje zdravstvo jel, da smo u problemu jer ste i vi svjesni da kaskamo u mnogim stvarima što se tiče unapređenja proizvodnje hrane i poljoprivrede, a tako i u zdravstvu. Pa onda je to sve skupa nadstranačko pitanje, vjerujem da se slažete s tim. Vi ste gradonačelnik Đakova, jel tako? Prije dva dana je bio prosvjed poljoprivrednika kod nas u Međimurju, Varaždinci su se priključili i kod vas u Đakovu. Onako objektivno recite, slažete li se vi s tim što naši poljoprivrednici kažu i traže i zbog čega su prosvjedovali? Jedna od prvih stavki, a imaju ih 12 je da ih se administrativno rastereti. Druga stvar, naveli ste da eto treba biti doprinos i nas pojedinaca od toga da sami doma jel kopamo, uzgajamo proizvode i jedinica lokalne samouprave itd. ali je činjenica i da država nije napravila dovoljno.

Hvala. Kroz raspravu već su netko od kolegica i kolega je dotakao prosvjeda poljoprivrednika koji su prije dva dana održani jedan u Đakovu, jedan u Čakovcu. Rekao bih da možda ovo je bilo malo i neuobičajen prosvjed na kakve smo navikli prosvjede poljoprivrednika do sada jer nekako ajde recimo njihove strelice bile su usmjerene prema Bruxellesu, a ne prema našem resornom ministarstvu pa je to dosta nekako čudno bilo i u medijima je čudno odjeknulo. Apsolutno se s njima slažem da gdje god je moguće da bi administrativne prepreke trebalo smanjivati. Iskreno moram priznati nisam bio u potpunosti upoznat s kojim oni to administrativnim ograničenjima se susreću, na što misle ali kad su mi objasnili onda stvarno ispada da, da bi svaki OPG trebao imati zaposlenog jednog informatičara koji bi popunjavao sve te silne, silne obrasce, silne aplikacije. Naravno reda mora biti, evidencije se moraju voditi ali treba ipak neku mjeru zauzeti u svemu tome. Slijedi pojedinačna rasprava poštovane Ljubice Maksimčuk. **Maksimčuk, Ljubica (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege pred nama je Konačan prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom. Svi mi sigurno kada je u pitanju hrana, dajemo sve veću važnost njenom porijeklu. Poljoprivreda je gospodarska djelatnost koja se bavi uzgojem biljaka i životinja u cilju naravno proizvodnje proizvoda koji zadovoljavaju potrebe našega stanovništva. To je djelatnost koja svojim ekološkim, društvenim i gospodarskim ulogom, pridonosi razvoju naše zemlje. Kako bi povećali dostatnost poljoprivrednih proizvoda ova Vlada uz sve mjere koje čini, naravno da bi tu samodostatnost povećala, tu su i četiri strateška cilja kroz koje nastoji naravno sve to i realizirati. To je povećanje produktivnosti i otpornosti poljoprivredne proizvodnje, na klimatske promjene, jačanje konkurentnosti poljoprivrednog, prehrambenog sektora, obnova ruralnog gospodarstva i unapređenje uvjeta života u ruralnim područjima te naravno onaj četvrti horizontalni poticanje inovacija u poljoprivredno-prehrambenom sektoru. No, vratimo se na zakon. Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom donesen je u prosincu 2017. g. kako bi se poslovni odnos kupca i dobavljača uskladili sa zahtjevima koje je postavio zakon. U međuvremenu, Europska komisija donijela Direktivu 2019/633 u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima. Kako bi se zakon uskladio s direktivom, donesene su prve izmjene i dopune zakona koji je stupio na snagu 2021. g. Cilj ovog Zakona je uspostava osiguranja i zaštita poštenih trgovačkih praksi kojima se štite sudionici u lancu opskrbe hranom. U svim zemljama EU poljoprivrednik je važan, važno je štititi naše domaće i autohtono te naše male, srednje poljoprivrednike. Ponekad se naši mali poljoprivrednici boje progovoriti o ovom problemu kako naravno, ne bi bili izloženi linču i naravno, izbačeni s tržišta. Cilj i svrha zakona o nepoštenim trgovačkim praksama je uspostava osiguranja i zaštite poštenih trgovačkih praksi kojima se štite, kao što sam rekla, sudionici u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, primjenjuje na prodaju poljoprivrednih prehrambenih proizvoda te na usluge koje kupac pruža dobavljaču u mjeri i na način uređen, naravno, njegovim odredbama. Svi sudionici u lancu opskrbe poljoprivrednim prehrambenim proizvodima su proizvođači ili otkupljivači, prerađivači, trgovci na veliko i trgovci na malo koji ugovornim odnosima mogu biti dobavljači ili kupci, osobe koje obavljaju ugostiteljske djelatnosti te javna tijela kao kupci. Zakonom je zabranjeno iskorištavanje značajne pregovaračke snage kupca u odnosu na njegove dobavljače nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi. Danas pred sobom imamo Konačni prijedlog Zakona o nepoštenim trgovačkim praksama u lancu opskrbe hranom i njegovim odredbama se uređuju pravila i sustav mjera za uređivanje značajne pregovaračke snage kupca prema pri čemu je dobavljač u pravilu slabija ugovorna strana, osim ako kupac ne dokaže suprotno. Jednako tako, nepoštenim trgovačkim praksama smatraju se one trgovačke prakse koje kao ugovorne odredbe ili poslovne prakse dobavljaču jednostrano nametne kupac u svezi prodaje poljoprivrednih prehrambenih proizvoda, koristeći svoju značajnu pregovaračku snagu u odnosu na dobavljača. Zatim se novim prijedlogom osigurava daljnja prilagodba hrvatskog zakonodavstva, uvođenjem eura kao službene valute u RH. Naravno, Naravno, tu su pojedine izmjene koje obuhvaćaju usklađivanje pravnog izričaja nomotehničkih uređenog teksta, upućivanje na javni karakter rada Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja te administrativno rasterećenje u provedbi propisa. Konačnim prijedlogom zakona se ne mijenjaju odredbe vezane uz akcijske cijene, odnosno zakon ne uređuje ovu problematiku u suprotnosti s pozitivnim propisima Zakona o trgovini i Zakona o zaštiti potrošača. ne mijenjaju odredbe vezane uz rokove plaćanja niti odredbe vezane uz otkupne cijene, osim uređivanja pojedinih detalja oko izričaja vezanih uz otkupni blok. Svjesni izazova zajedničkog europskog tržišta, ali i svjesni da moramo štititi domaće proizvode, moramo jačati kratke lance u opskrbi hranom, jačati institucije koje daju potporu proizvođačima, vrlo je bitno, naravno, kadrovski osnažiti Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja, što to i je, rekao nam je u svom uvodnom izlaganju, državni tajnik. Nepoštena trgovačka praksa je jedan od ozbiljnih problema s kojima se suočavaju sve zemlje EU, pa tako i RH, ali RH je .../nerazumljivo/... donijela među prvima Zakon o nepoštenim trgovačkim praksama i naravno da je ovo dugoročan proces, na nama je donositi što bolji zakonodavni okvir kako bi mogli zaštititi svoje, a i pomogli svim našim poljoprivrednim proizvođačima, naravno, uz poštivanje zajedničkog tržišta EU. Moram se okrenuti vlastitoj poljoprivrednoj proizvodnji, kupovati od naših malih OPG-a, sigurno ćemo jesti bolje i zdravije, a naravno, time ćemo pomoći i našu poljoprivrednu proizvodnju. Hvala. **Srpak, Dražen (HDZ)** Hvala potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice Maksimčuk. Ako naši poljoprivrednici pošteno rade, onda ne bi trebalo uopće ni postojati nepoštena trgovačka praksa u lancu opskrbe hranom. Međutim, to bi tako bilo u nekom idealnom svijetu za koji znamo da ne postoje. E kad već postoje nepoštena trgovačka praksa, onda mora postojati i zakon za njeno sprječavanje. I to upravo zato da bi se zaštitili oni koji pošteno rade i krajnji kupci koji to pošteno na kraju i plate. Poljoprivreda je tvornica na otvorenom, poljoprivrednici vrijedno rade i nikako ne smije biti situacija u kojima da kad nešto proizvedu da dobiju manje nego što su uložile. Idemo li prijašnjim, a i ovim zadnjim izmjenama zakona u smjeru zaštite proizvođača i krajnjih kupaca? Hvala vam. Hvala lijepo. Uvaženi kolega Srpak, pa upravo ovaj Zakon regulira odnos između dobavljača i kupaca. On štiti obje strane, ali cilj mu je zaštititi one koji su slabiji u tom lancu i zasigurno da ovi zakonski prijedlozi idu ka tome.

pomoći poljoprivrednicima da se udruže, da imaju adekvatnu infrastrukturu kako bi podigli produktivnost i konkurentnost svoje poljoprivredne proizvodnje. Vidimo da da je tu važno i znanje jer danas je premali broj savjetodavaca koji bi mogli podržati naše poljoprivrednike u usvajanju novih znanja, a zahtjeva je sve više i više, evo, vidjeli smo da poljoprivrednici i prosvjeduju zbog prevelikih administrativnih zahtjeva koji se stavljaju pred njih. Obzirom da vi dolazite iz Brodsko-posavske županije i da imate u Slavonskom Brodu jednu vrlo aktivnu poljoprivrednu školu koja bilježi iznimne rezultate. Možete li nam reći na koji način možemo postići veći interes mladih ljudi da upišu poljoprivrednu školu i kasnije ta znanja primjeni u poljoprivrednoj proizvodnji? Hvala lijepo. Uvažena kolegice Petir. Pa svakodnevno možemo i resoru poljoprivrede čuti kako se naši poljoprivrednici susreću s nedostatkom radne snage, vrlo je bitno strukovno obrazovanje u tome. Mi u našemu gradu odnosno našoj županiji imamo vrlo jaku poljoprivrednu školu u zadnjih 15-ak godina vrlo često smo mogli kroz raznorazne emisije koje se tiču obrazovanja, ali možda i kroz onaj dio poljoprivrednih emisija čuti koliko je ta škola napredovala. I ono što bi možda moglo privući naše mlade je naravno stipendiranje onih zanimanja koja su nam potrebna, a svakako sve dionike koje bi mogli uključiti kako bismo adekvatnije možda u tom obrazovnom sustavu mogli iznjedriti neka zanimanja koja su budućnost, što se tiče naravno strukovnog, ali i onog visokoškolskog obrazovanja. Sljedeća replika poštovana Anita Pocrnić-Radošević. **Pocrnić-Radošević, Anita (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Poštovana kolegice Maksimčuk. Na početku rasprave spomenuli ste da je jedan od načina poticanja poljoprivredne proizvodnje i udruživanje poljoprivrednih proizvođača, to je nešto s čime se slažem i smatram da na udruživanju i … treba inzistirati u cijeloj Hrvatskoj, ali naročito i u područjima kao što je Lika iz koje dolazim gdje u kojoj je uzgoj poljoprivrednih kultura prostorno raspršen i odvija se na manjim parcelama što je uvjetovano kako vlasničkim odnosima tako i geografskim ograničenjima. Smatrate li da bi udruživanje poljoprivrednih proizvođača povećalo i produktivnost poljoprivredne proizvodnje, a time i veću ponudu, ali i potrošnju poljoprivrednih proizvoda uzgojenih i prodanih u Hrvatskoj? Hvala. Hvala lijepo uvažena kolegice Pocrnić-Radošević. Naravno da udruživanje svih hektara u poljoprivredi vrlo bitno, cilj je to i našoj Vladi kako bi osnažili naravno našu poljoprivrednu i pregovaračku politiku. Tu smo mogli kroz rasprave prethodne čuti da su tu u najvećem dijelu proizvođači voća i povrća najnapredniji, a jednako tako vi ste se osvrnuli i na možda na poljoprivrednu proizvodnju u Lici, tu smo donijeli zakon naravno i okrupnjivanju poljoprivrednog zemljišta, ta to je zasigurno jedan od bitnih segmenata u poljoprivrednoj proizvodnji, a naravno i u onom dijelu kako bismo postigli dostatnost u pojedinim granama poljoprivredne proizvodnje. dotaknuli puno toga i u biti važnosti ovoga Konačni prijedlog Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom naročito mi koji dolazimo, ja bih rekao istočnih dijelova RH Slavonije, Baranje i Srijema znamo koliko su bitni slavonski domaći proizvodi, koliko je bitan plasman kvalitetnih prehrambenih proizvoda, plasman onoga što nas slavonski seljak uzgoji na svojim imanjima. Vidimo da je to praktički najzdravija hrana s obzirom da imamo i zabrane vezano za GMO i ono što je dobro da osim ovoga, dakle uređenja nepoštenih trgovačkih praksi se uređuje i dio vezan za poljoprivredne i prehrambene proizvode i na taj način isto šalje i poruka proizvođačima, ali i potrošačima koji znaju da će kupovati ono što je kvalitetno, zdravo što je domaće. (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi kolega. Svi mi posebice kada je u pitanju hrana sve više i više vodimo računa što i od koga kupujemo. Ja ću ovdje naglasiti, ja mislim da se još u prethodnim raspravama moglo čuti koliko je bitno kupovati s naših malih poljoprivrednih proizvoda bilo u covid krizi. Tada smo svi mi znači kroz aplikacije koje su postojale, kroz društvene mreže, znači kupovali svoje zdravo i domaće, mislim da trebamo tako i nastaviti kako bismo osnažili naše male poljoprivredne proizvođače i naravno pomogli svima njima da opstanu naravno u tržištu gdje su oni veliki naravno puno snažniji i financijski jači.

hrvatskog seljaka sigurnim u ono što on radi. Mi smo svjedoci da zapravo cijela Europa, a svi dižu svoj glas zbog nepoštene trgovačke prakse, hoćemo li mi moći nastale probleme riješiti ovim zakonom ili ne sad je pitanje kolko ćemo imati ljudi koji će kontrolirati to tržište, koliko mi imamo inspektora koji će provoditi određene nadzore i utvrđivati određene sankcije. Jel mi smo svjedoci kad dođe sezonsko voće kad su u pitanju trešnje, kad su u pitanju mandarine, kad su u pitanju ne znam jagode onda obični ljudi to jako teško mogu kupiti, pogotovo one prve, tek kasnije kad cijena pada onda si mogu priuštit. Dakle, kako ćemo riješiti to da nema tih divljanja cijena …/Upadica Sanader: Vrijeme./… i da ljudi mogu kupiti određene proizvode? Hvala. Hvala lijepo. Uvaženi kolega, ja sam već rekla zakon regulira odnose između dobavljača i kupaca, štiti obje strane, ali cilj je naravno zaštititi onu slabiju stranu. Ali jednako tako u svojoj raspravi sam se osvrnula i na Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja te koliko je bitno osnažiti takve institucije. Državni tajnik je u svojoj raspravi rekao da je ta agencija što se tiče kadrova dosta osnažena, da postoji naravno još prostora za primanje novih ljudi i naravno da su oni ti koji trebaju voditi računa o tome, ali ima tu i drugih udruga koje svakako mogu sugerirati i utjecati na nepoštene trgovačke prakse kako bi ih spriječili. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Evo možda nekoliko riječi o ovom zakonu odnosno izmjenama i dopunama ovog zakona u drugom čitanju, vrlo bitan zakon, ali prije nego što bilo što kažemo o ovom zakonu, dozvolite evo da ekskluzivno onda kažem da imam informaciju da svi koji se pitaju zašto nema oporbe u saboru danas cijeli dan, čast izuzecima, imaju link i video vezu sa predsjednikom republike gdje im on daje zadnje instrukcije za raspravu o točki koja nas čeka poslije nepoštenih trgovačkih praksi. Možda je točna, možda nije, ali tako su mi rekli, pa evo podijelio sam to sa, sa vama. Čuli smo od državnog tajnika ovdje i u prvom i u drugom čitanju ono što ovaj zakon bitno mijenja, nekoliko je stvari, ali su vrlo, vrlo bitne osim što uvodimo naravno euro kao način naplate kazni koja se treba s ovim zakonom odraditi, to je i ono što daje dobavljačima, a dobavljači bi trebali biti ustvari ti jel oni su, oni su proizvođači i oni bi trebali biti u biti zaštićeniji od trgovaca, trgovcima je sasvim svejedno od koga kupuju i njima je najbitnije da je, da je jeftino, čak im nije bitno ni da je kvalitetno, a i kad je kvalitetno oni to žele staviti pod nekvalitetno, uvjetuju, praktički ucjenjuju i dobavljaču govore „ako hoćeš hoćeš, ako nećeš nabavit ćemo mi to negdje dalje.“ Hrvatska je jedna od rijetkih europskih zemalja koja je među prvima evo uvela Zakon o nepoštenim trgovačkim praksama i punih evo već, kolko je to sada, 7.g. Hrvatska radi na tom institutu nepoštenih trgovačkih praksi i skroz taj zakon želimo unaprijediti. E sad, ja želim reći nešto što mislim da je vrlo bitno za one koji nas slušaju i koji nas gledaju, da hrana je u biti zdravlje. Vi možete imati more, ne morate ić na more, možete imat planine, ne morate ići u planine, možete imati rijeke, ne morate se nikada na njima kupati, ali vi morate svaki dan jesti, to je ono što je, što je vrlo bitno. E, tim zakonom i takvim zakonima, a naravno i Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja mora stati na kraj tim nepoštenim praksama jel nije svejedno što ljudi, sve se može zvati rajčica, sve se može zvati meso, a da to meso je jednostavno nešto što u nekim drugim zemljama možda nikada ne bi stiglo na, na stolove ljudi odnosno državljana te, te Uvažena zastupnica i predsjednica matičnog odbora, zastupnica Petir je govorila nešto o tome. Ja mislim da cijela intencija hrvatske poljoprivrede odnosno te paradigme hrvatske poljoprivrede i Ministarstva poljoprivrede, pa i nas kao resornog odbora u HS ide ka tome da nam proizvođač bude puno zaštićeniji, da roba koju proizvodimo bude puno, puno bolje kvalitete odnosno da bude prvoklasna jel Hrvati zaslužuju da jedu prvoklasnu robu jel mi smo zemlja koja ima potencijala za samodostatnost u onim nekim osnovnim živežnim namirnicama, naravno da ne možemo bit samodostatni ne znam u ferrero roscheru ili u kokos okruglicama, ali u ovim drugim stvarima možemo biti samodostatni. Ono što je druga intencija koju skroz promoviramo, a to je proizvodnja kultura koje su puno intenzivnije, koje su puno dohodovnije, no koje zahtijevaju puno više rada, koje zahtijevaju puno više na kraju krajeva i ulaganja, ali donose tu onda dodanu vrijednost. No opet je to sve uzalud ako taj proizvođač neće to imati gdje plasirati i ako neće tu cijenu znati barem ajde u onih 85 do 90% zaštićene nekakve cijene koja bi sigurno mogla tog trenutka na tržištu biti. Danas sam slušao neke od zastupnika, slušam uvijek ovdje što ljudi govore i cijenim svakoga ko, ko govori, pa možda nekad i kad nije u pravu saslušam to, pa iz toga pokušavam izvući nekakvu poruku. Danas je bilo govora ovdje da se hrvatska poljoprivreda ne isplati ako imaš manje od 20, 30, 50 ili 100 hektara. To nije točno, mi imamo 156 tisuća OPG-a gdje je prosječna, prosječno ima hektara po OPG-u negdje oko 5 i pol, 5 i pol hektara. To je nekih starih ajmo reći 11-12 jutara, što je nekada kod nas bilo. Ima jedan zgodan citat iz monodrame Đuke Begovića gdje je Đuka Begović u ono vrijeme kad su zadruge bile izuzetno jake i to pogotovo obiteljske zadruge bile jake, gdje on govori kakvo je njihovo imanje bilo, pa on kaže, naše imanje je bilo poprilično, imali smo 20 jutara dobre masne zemlje, što livade, što oranice, dva para konja, dve krave, dva-tri govečeta, 10-tak svinja i duga tek nešto malo, svega par forinti. Znači to vam želim slikovito pokazati da ratarstvo i, i stočarstvo moraju ići ruku pod ruku, to jednostavno, tu nećemo nikada zametnuti tu, tu priču kojom težimo ako jednostavno naše, naše ne privolimo na određeni način rekao bi da budu ujedno i stočari, da proizvodimo upravo ovo možda što nam ovog trenutka fali, fali nam naravno junetine, fali nam nešto i svinjskog mesa, fali nam onih peradarskih stvari odnosno peradarskih mesnih proizvoda kojih još bi mogli poraditi na njima da ih ima puno više, ali jednostavno naši ljudi se teško prebacuju sa jedne priče na drugu i ono što je kruna, a s tim ću i završiti, da ne dužim puno jel uvijek govorim uglavnom o jednom i na tom ću završiti, to je udruživanje. Udruživanje je nešto što nam ne smije biti kult i delikt prošlosti. To je, to je bilo sasvim neko drugo udruživanje. Ne možemo udruživanje u zadruge u koje je socijalizam tjerao da moraju dati onima koji, koji nemaju to nema veze sa zadrugama koje su bile ne znam pogotovo poslije Infobiroa '48., '49, '50. gdje se praktički ljudima otimalo i pometalo sa tavana, to nisu takve zadruge. Ovo su zadruge gdje ti imaš jednu administraciju gdje se veća količina proizvoda plasira uz puno manje, uz puno manje muke, a ti za isti rad dobivaš svoju cijenu, a nemaš troškove koje bi pro… kad si sam. To moramo shvatiti. To je jednostavno nešto što neće pomaknuti hrvatsku poljoprivredu, ako je podatak da je europski prosjek preko 40% kada je u pitanju udruživanje bliže skoro 50%, a mi da smo svega na 3,5% to nam mora biti imperativ u ovim godinama ispred nas. Tu su naravno bitne i regionalne samouprave, županije kroz svoje županijske odjele za, za poljoprivredu pa čak i lokalne samouprave većih gradova sigurno po tom pitanju mogu, mi donosimo na kraju krajeva i bili smo u prvom zakonu, u prvom čitanju Zakona o lobiranju koji će također otvoriti određene stvari koje će se onda moći zakonski pratiti, a bit će usmjerene ka tome da naši ljudi svoju robu prodaju što bolje jer uistinu to su vrijedni proizvođači i svima onima koji rade na zemlji treba skinuti kapu. To su ljudi koji rade za nas, ja nemam nikakav interes od poljoprivrede, nemam zemljišta, nemam ničega što me može povezati u taj dio, ali sam s tim ljudima evo skroz negdje na terenu, sa našom predsjednicom odbora pokušavamo svaku situaciju koja može poboljšati hrvatsku poljoprivredu artikulirati, stavit ju na dnevni red, a onda joj vjerojatno dati na važnosti i na tome da će u nekom trenutku i ta situacija biti riješena. Stoga, evo moja poruka je i ministarstvu nepoštene trgovačke prakse moraju biti sankcionirane na najrigidniji način rekao bi jer jednostavno to je nešto što nam obećava tu bolju poljoprivredu ako to riješimo. I ovo kao drugo, udruživanje u svim sferama poljoprivredne proizvodnje može nas učiniti puno, puno dohodovnijim nego što je to možda ovog trenutka sada. Hvala lijepo.

negdje 10,7 hektara po poljoprivredniku, a treća je po poljoprivrednoj proizvodnji u EU. Da osnažim vašu raspravu vezano uz udruživanje, slažem se s tim i voljela bih da se dotaknete malo kratkih lanaca opskrbe za koje je također važno udruživanje kako bi postigli dostatne količine. No, važno je i to da država u svojim ustanovama u kojima je osnivač kao i lokalna samouprava prepoznaju da je bitno u taj natječaj, javni poziv staviti odredbu da prednost imaju oni proizvođači koji dostavljaju hranu kroz kratke lance opskrbe hranom jer su to onda lokalni proizvođači koji dostavljaju svježe lokalno proizvedeno, domaće, kvalitetno što je onda dobro i za one koji će to konzumirati. Pa kako tu ohrabriti proizvođače da se udružuju i lokalnu samoupravu da im da prednost na natječaju? Hvala lijepo uvažena zastupnice Petir. Mi smo evo prije nekoliko mjeseci odnosno Vlada je donijela odluku da će sva školska djeca do 8 razreda imati besplatan šlo… školski kratki lanci dobave koji mogu dostaviti brzo, učinkovito sezonsko pogotovo voće i povrće, tu su javne ustanove koje moraju promicati na kraju krajeva, tu je turizam i turizam mora biti nešto što možda jedna zvjezdica više u turizmu je upravo domaća, ekološka hrana. No, da bi se to dogodilo moramo skroz biti u partnerskom odnosu sa proizvođačima jer ako nemamo dovoljno tih proizvoda, možemo mi donijet zakon, mi možemo donijet ovog trenutka zakon da u bilo koje trgovačkom lancu mora biti sva hrvatska roba, ali mi ovog trenutka nemamo dovoljno da bi popunili police. Prema tome, to je sinergijski učinak i s druge strane ti isti trgovački lanci šalju tu pogrešnu poruku, ništa vam se ne isplati, nemojte ništa raditi ja ću vam to sve prodati. E tu je da paradigma koje se treba, treba čuvati. Dražen Srpak. **Srpak, Dražen (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Državni tajniče, kolega Ivanoviću kod nas u Međimurju odakle dolazim mnogobrojni OPG-ovi prodaju čitavu paletu odličnih domaćih proizvoda. Mnogi vinari i medari, voćari, proizvođači pekmeza, rakija, sireva, tjestenina, bućinih ulja, povrća i ostalih dobrota nas zdravo hrane. Kod vas pak u Slavoniji postoji tradicija proizvodnje vrhunskih mesnih proizvoda. Slažete li se da bi svi mi trebali pojačano zadovoljiti svoje proizvode kupnjom hrane kod naših OPG-ova te ih time dodatno osnažiti, potaknuti neke nove, a pogotovo mlade na otvaranje OPG-ova i time više proizvedene zdrave hrane za nas? Hvala. Da, uvaženi zastupniče Srpak, to je bit, to je bit da mi kao Hrvati, građani RH svako u svom mjestu ako ima proizvođača kulena, paradajza, paprike da mi kupimo robu od njega. To je intencija, tim bi se mi trebali zabaviti. Nešto je uvaženi zastupnik Mandarić govorio o tome da pogleda robu kad dođe u neki trgovački lanac pa gleda zemlju podrijetla ili bilo što, ali to su ti kratki lanci opskrbe i nabave o kojima je govorila zastupnica Petir praktički ispred kućnog praga. Tu sigurno znate što kupujete, znate od koga kupujete i mislim da je to nešto što nam treba postati standard. Smanjiti tu sve moguće doprinose koji bi eventualno ti ljudi plaćali to bi sigurno kao što smo nekad dok smo bili djeca mlijeko kupovali kod nekoga tko je imao, tko je imao kravu podojio dnevno 10-12 litara mlijeka i to prodao

Broj poljoprivrednih gospodarstava u zadnjih nekoliko godina u naših 5 slavonskih županija je porastao za preko 15 tisuća. U istom razdoblju unaprjeđena starosna i obrazovna struktura te udio mladih poljoprivrednika s 13,6 porastao na 21%. Broj poljoprivrednika s minimalno srednjom školom je porastao s 37,6 na 51%. Znači li to da mladi vide budućnost u poljoprivrednoj proizvodnji i završit ću ovu svoju repliku u vašem stilu, u dolini tvojoj sve su dobri ljudi, najljepša si bila i najljepša budi. Hvala vam uvaženi zastupnice Maksimčuk. Da, neki dan smo imali ovdje u HS-u povjerenika za, Europske komisije za poljoprivredu koji je rekao jedan podatak

bilježi rast kod mladih poljoprivrednika, što je vrlo bitno, bilježi rast u povećanju broja OPG-a koji se otvaraju i bilježi ovo da je sve više poljoprivrednika završilo ili poljoprivrednu školu ili poljoprivredni fakultet, pa i Vlada je tu i ministarstvo donijelo odluku da svaki student Fakulteta agrobiotehničkih znanosti u Osijeku nakon 2 godine dobiva stipendiju u iznosu, ne znam, od 150 eura svaki mjesec. To su mjere. To nam treba, to ne ide preko noći, ali je sigurno nešto što može podići razinu proizvodnje u poljoprivredi. Sljedeća replika, poštovani **Šašlin, Stipan (HDZ)** Hvala g. potpredsjedniče, poštovani kolega Ivanoviću. Pa vi ste govorili nešto o potrebi udruživanja i to je sigurno dobro, to je jedan od načina rješavanja problema u poljoprivredi, ali ja bih dodao još nešto, to da mi u budućnosti svakako trebamo jačati mješovita poljoprivredna gospodarstva, gospodarstva koja će se baviti sa više vrsta proizvodnje, ne samo ratarenjem, nego dapače, apsolutno i stočarstvo jer to sve jedno drugo veže kad imate stoku, imate i mlijeko, imate i telad, imate i mesnu industriju i nova radna mjesta, itd., a ujedno na taj način ta gospodarstva će biti puno otpornija na ove udare i kako i tržišta, tako i negativnih, ne znam, klimatskih promjena i svega onoga što danas negativno se dešava u kontekstu poljoprivrede. Prema tome, mislim da ta finalizacija proizvodnje na OPG-u je jedno od rješenja, kažem zaštite, kako negativnih trgovačkih praksi, tako i ostalih pritisaka. Hvala. **Ivanović, smo slušali uvaženog zastupnika Dretara koji je rekao da je Baranja prazna, da u Baranji se više ni autobus ne okreće i da u Baranji nema apsolutno nikog, od Suze, Zmajevca, Draža, Batine, e vidite, političari ne smiju slati takve poruke, to nisu poruke ohrabrenja. Moramo slati poruke koje hrvatsko selo dižu na jednu višu razinu, a to je upravo ovo o čemu govorimo. Može se i na malo hektara napraviti dohodovna proizvodnja, može se i sa tim da pomirimo naše ratare i stočare, mi nemamo dovoljno zemlje da jednako podijelimo i ratarima i stočarima, ali ih moramo dovesti u partnerski odnos. Ja ratarim, proizvodim hranu za tebe, ti si stočar, to je bit, a država mora naći model kojim će to subvencionirati i naći zajednički jezik jer mi sa milijun i 200 tisuća hektara ne možemo jednostavno zadovoljiti sve potrebe koje ti ljudi imaju, ali s ovim se apsolutno slažem, treba nam politika optimizma, pogotovo u poljoprivredi. predsjedniče, poštovani kolega Ivanović, evo vi ste i član Odbora za poljoprivredu, pratite problematiku u kojoj govorimo, što je vidljivo i iz vaše rasprave. Ono o čemu razmišljam, jeste li možda i vi promišljali o tome koliko su nepoštene trgovačke prakse u lancu opskrbe hranom prisutne na tržištu u RH? Trebamo li biti jako zabrinuti ili je ta situacija pod kontrolom? Isto ono što, o čemu sam razmišljala, jesu li, a i vi ste se toga dotakli, jesu li naši građani odnosno svi potrošači, jesmo li mi svjesni ponekad da je neka pojava po pitanju cijene ili po pitanju kvalitete ustvari nepoštena trgovačka praksa o kojoj danas govorimo? Hvala. Hvala lijepo. Da. Vrlo su opasne nepoštene trgovačke prakse u svim sferama društva, ne samo u poljoprivredi, to se odnosi i na ostale grane gospodarstva. Hrvatska baci negdje godišnje oko 350 tisuća tona hrane. To je znak samo da nam prodaju nešto što nije prošlo možda neke određene kontrole, jednostavno su ucijenili pojedine proizvođače i na taj način i i tu mislim da leži ta zakačka, to prepoznaje sada i Europska komisija koja na osnovu primjera i RH koja je već 2017. imala ovakav zakon, pokušava regulirati to jer jednostavno boje se posljedica. Rekao sam na početku, hrana je zdravlje, sve imamo više bolesnih ljudi i to sa teškim bolestima, a jedan dobar dio toga je sigurno produkt hrane koja se jede. Prema tome, svakako tu treba pojačati kontrolu, naravno i Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja mora tu odigrati svoju ulogu. **Zmaić, Ankica (HDZ)** Hvala potpredsjedniče HS-a. Poštovani kolega Ivanović, tijekom današnjih rasprava imali smo priliku čuti nešto i o proizvođačkim organizacijama, što zasigurno ima pozitivne rezultate. Proizvođači se udružuju po različitim djelatnostima, od proizvođača žitarica, mesa, voća i povrća, pa evo, čuli smo danas i najavu da će se udružiti i proizvođači šećerne repe. Udruživanje je zasigurno jedan jamac za plasiranje proizvoda, kao i postizanje dobre cijene, pa evo, možete li to malo prokomentirati? Hvala lijepo. Kad smo došli ovdje u ovaj 10. saziv Hrvatskog sabora tog 22. i 23. srpnja 2020. godine neke od prvih točaka na dnevnom redu su upravo i bile vezane za poljoprivredu. I sad kad usporedim razliku u te 4 godine primjećujem koliko se sve više govori o tom udruživanju, koliko se govori o tome da je dobro da kroz takav vid nastupamo zajedno, smanjujemo si ulazne troškove marketinga, administracije, bilo čega i to nam može poskupiti naravno naš proizvod, one granice koja nam garantira taj dohodak o kome sanjamo. Prema tome, sve se više o tome govori i mislim da je to možda i najbitniji doseg, a sad će vjerojatno doći i do toga da krenemo u realizaciju te cijele priče. Slijedi pojedinačna rasprava poštovane Marine Opačak-Bilić. Nje nema, gubi pravo. Slijedi rasprava poštovanog Željka Pavića. Nema ni njega, gubi pravo. I poštovani Erik Fabijanić, nema ni njega. Gubi pravo. Evo s tim smo iscrpili raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Zahvaljujem državnom tajniku sa kolegicom. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti, a sad kako je najavljeno pauza do 15,00 sati. Nastavljamo dalje s radom u 15,00.